Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 4. töönädala esmaspäevast istungit. Head kolleegid, kõigepealt kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreerus 77 Riigikogu liiget, puudub 24.Head kolleegid, me läheme päevakorra kinnitamise juurde.

Lugupeetud Riigikogu! Vastavalt arupärija ja ministri vahelisele kokkuleppele jäävad selle töönädala päevakorrast välja arupärimised nr 80 ja 89, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi 10. ja 11. päevakorrapunktiks. Arupärimise nr 28, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi 18. päevakorrapunktiks, on arupärijad tagasi võtnud. Seega jäävad need punktid päevakorrast välja.Lugupeetud Riigikogu! Koos nende muudatustega panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 4. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 81, vastu 1 ja erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud.Nüüd Nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun! Lugupeetud kolleegid, palun saalis vaikust.

Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust kliimaminister. Teiseks, Riigikogu otsuse "Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Ja nüüd üheksa Riigikogu otsuse eelnõu, mis on nõndanimetatud missioonieelnõud. Esimene, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve". Teine, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias". Kolmas, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis". "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis". "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus". Kuues, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus". "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis". Kaheksas, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel". Üheksas, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonilEUNAVFOR Med/Irini". Eelnimetatud üheksa eelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust kaitseminister. Kõik eelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Rain Epleri. Palun! Aitäh!

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selleks, et veidi leevendada ebavõrdsust, mis on erinevate regioonide vahel kulude tõttu, mida lapsevanemad kannavad seoses laste lasteaias käimisega, ning ka selleks, et veidigi leevendada ebaproportsionaalset koormust, mille tänane valitsus on otsustanud lasterikaste perede peale panna, annan üle seaduseelnõu, et muuta koolieelse lasteasutuse seadust. Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Kalle Grünthali! Palun!

Lugupeetud kolleegid! Ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes ei arvaks seda, et kurjategija peab saama karistuse.

arest, rahaline karistus, eriõiguste äravõtmine ja nipet-näpet veel. Need on ametlikud karistusliigid. Aga on olemas üks karistusliik, mis on enne kohtuotsuse jõustumist ja käib kuni kohtuotsuseni, enne kui läheb lahti nii-öelda ametlik karistamine. See on kriminaalmenetlus. Ehk siis tegemist on karistusliigiga, kus ohvrit vintsutatakse, rahaliselt kurnatakse ja psüühiliselt hävitatakse kogu kriminaalmenetluse vältel. Elav näide: Kajar Lember. Seitse või kaheksa aastat käib mingisugune protsess tema ümber. Selline taktika on iseloomulik rohkem ajaloost kadunud riikidele. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitab eelnõu, millega muudetakse kriminaalmenetluse seadustikku selliselt, et menetlustähtajad oleksid äärmiselt lühikesed, täpselt nii nagu Ühendriikide ja Eesti lepingus, kus ühe aasta jooksul peab jõudma süüdistusaktini siinsamas Eestis baaside lepingu alusel. Aitäh!

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud külalised! Kui eelnevalt andis üle Vabariigi Valitsus Kaitseväe kohta Eesti riigi julgeolekut ja rahvusvahelist õigust parandavad otsuse eelnõud, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel ma annan üle eelnõu kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmiseks, et me saaksime Eesti maad hoida eestlastele. Nende muudatuste ja väga heade ettepanekute alusel saaks tõhustada riigi julgeolekut ja turvalisust ning tagada eesti keele, rahvuse ja kultuuri säilimise.

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel annan üle Riigikogu otsuse eelnõu

juhtimine, mis tagab piisava sõjalise kohaloleku kogu Eesti territooriumil ja sellega koos piisavalt kiire reageerimise, eriti üllatusrünnaku puhul. Teiseks, sõjaline riigikaitse [peab olema] oma suuruselt piisav. Kõik on kuulnud, ma arvan, kuulsat ütlust, et jumal armastab suuri pataljone. Ja kolmandaks, kõige tähtsam, tuleb võtta täiesti uus lähenemine mehitamata süsteemide rakendamisele sõjalises riigikaitses – loomulikult ka mittesõjalises riigikaitses, aga see on teine teema –, kuni selleni välja, välja, nagu Ukraina kogemus kahjuks näitab, et ühel hetkel ollakse mehitamata süsteemidega ründamas isegi üksiksõdurit. Neid saab olema niivõrd palju. Aitäh!

Lugupeetud istungi juhataja! Head riigikogulased! Head inimesed! Selle eelnõu eesmärk on lõpetada põhjendamatu maksueelise andmine juriidilisele isikule,

Aitäh! Nii ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Jaak Valge. Palun!

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Mul on plaan üle anda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel otsuse eelnõu, millega Riigikogu moodustab rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni. Ja ega seda tausta ei ole vaja pikalt seletada. Küllap te kõik teate, et me oleme iseseisvuse taastamise järgselt kõige raskemas rahvastikukriisis.

siis me oleme saanud endale juurde üle 5000 uue isiku, kes ei valda eesti keelt. Kui [jätkub] sama tempo, siis ka eesti keelt õpetades, isegi eestikeelsele haridusele üle minnes meil eesti keele oskajate [arv] proportsioonis mitte ei kasva, vaid kahaneb.

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon seda loomulikult kõike ei lahenda, aga ta aitaks lahendamisele kaasa. Aitäh!

Lugupeetud Riigikogu! Nädalavahetusel toimus pretsedenditu terrorirünnak Iisraelis. Ma pean tunnistama, et see puudutab mind väga isiklikult. Mul on Iisraelis väga häid sõpru. Olukord, kus kaitsetuid inimesi lastega lihtsalt tulistatakse, vägistatakse, võetakse pantvangi, peaks olema

teeme me ettepaneku Iisraeli tegelikult, reaalselt toetada nende võitluses islamiterrorismiga. Seega teeme ettepaneku Eesti Vabariigi valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond Tel Avivist Jeruusalemma. See on reaalne toetusavaldus, mida Iisrael ja tema elanikud on ammu oodanud. Näitame sellega teed ja avaldame esimese sammuna toetust oma sõpradele Iisraelis. Aitäh!

"Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga" eelnõu. Eesti Vabariigis on igati põhjendatult kehtestatud seaduslik kord, mille kohaselt ei tohi pornograafilise sisuga materjalid sarnaselt alkoholile ja tubakale olla alaealistele vabalt kättesaadavad. Paraku ei ole aga meie riigis tagatud selle seadusliku korra järgimine, sest suur hulk sageli äärmuslikult vulgaarseid, hulgas naiste alandamist ja vägivalda sisaldavaid pornograafilisi materjale on paljude veebilehtede kaudu alaealistele vabalt kättesaadavad, sest nende puhul ei ole rakendatud reaalseid vanusepiiranguid. Parimal juhul küsitakse pornolehtede avalehel, kas külastaja on vähemalt 18-aastane, aga sellist korraldust, et kogu lehel sisalduvale sisule pääseb ligi vaid jah-nupule vajutades ilma vähimagi reaalse vanusekontrollita, ei saa kindlasti pidada seaduses sätestatud nõude täitmiseks. Seetõttu on pornograafiliste materjalide vaatamine laste ja noorte seas kahetsusväärselt laialt levinud.Selles [küsimuses], milliseid meetmeid oleks kõige mõistlikum rakendada, et kaitsta alaealisi kokkupuute eest pornograafiaga, on kahtlemata mõistlik analüüsida põhjalikult teiste riikide kogemusi ja arutada, milline lähenemine oleks Eesti kontekstis kõige tõhusam. Vaidlust ei saa aga olla selle üle: kui Eesti Vabariigis on laste kaitseks seadusega kehtestatud kord, mille kohaselt ei tohi pornograafilise sisuga materjale alaealistele kättesaadavaks teha, siis riigivõim peab kandma hoolt, et seda korda ka reaalselt järgitaks. Just sellele käesolev otsuse eelnõu valitsust üles kutsub. Ma siiralt loodan, et laste kaitsmiseks nende moraalset nende moraalset tunnetust mürgitava pornograafilise laga eest saavutame siin saalis koalitsiooni ja opositsiooni piirjooni ületava üksmeele. Aitäh!

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Me oleme mures eesti keele kasutusala ahenemise pärast ja seetõttu esitame arupärimise. Nimelt, juba aastal 2021 oli sisserände tempo selline, et see ületas keeleõpetuse tempot vähemalt 2000 sisserändaja võrra. Ja seda kõike enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Aastal 2022 omandasid eesti keele B1-tasemel umbes 4000 teise emakeelega inimest. Tänaseks on olukord selline, et kordi ja kordi on suurem [inimeste] arv, kellele ei suudeta enam eesti keelt õpetada. Meil on väga palju elulisi näiteid, kuidas olukord on halvemaks läinud. Võtame värsked näited septembrist, kuidas haiglate osakondade töökeeleks on vene keel. Palju venekeelseid meditsiinitöötajaid ei suuda piisavalt või üldse eesti keeles suhelda. Eestikeelsed töötajad ei saa vene patsientidega suheldud.

valitsusel on ligikaudnegi info, kui palju elab Eestis praegu, 2023. aastal inimesi, kes ei valda eesti keelt B1-tasemel või paremini. Ja kas valitsusel on olemas realistlik plaan selleks, et Eesti ainsaks riigikeeleks ja peamiseks suhtluskeeleks jääks eesti keel? Aitäh!

on põllumajandussektor väga oluline igale riigile, et tagada toidujulgeolek ja riigi hakkamasaamine. Kahjuks aga ei ole meie valitsuse sammud minemas selles suunas. Nimelt on Kliimaministeerium välja andnud sõnumi, et plaanitakse lõpetada haneliste tekitatud kahjude hüvitamine põllumeestele. Tegemist on väga olulise toetusmeetmega, sellepärast et hanede küttimine sisuliselt ei ole lubatud. Nüüd võetakse põllumeestelt ära ka see hoob, millega toetati neid,

hüvitise ülemmäära nihutada. Kõigil oli ootus, arvestades inflatsiooni, mis on viimastel aastatel olnud, et seda tõstetakse. Vastupidiselt sellele on tänaseks tulnud sõnum, et lõpetatakse üldse ära haneliste kahjude hüvitamine.

Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Andres Metsoja. Palun!

See eelnõu peaks muutma ära selle olukorra, mis Eestis täna on kahetsusväärselt kummaline. Nimelt, riigikaitselist sihtotstarbelist vara on täna võimalik võõrandada erasektorile, ja nõnda, et see sihtotstarve jääb kehtima kas hoonele, rajatisele või konkreetsele maatükile selle lahutamatu [osana] seotud planeeringuga. Meie selge ja ühene soov on kantud sellest, et kui eraõiguslik juriidiline isik põhimõtteliselt riigikaitselist vara

ehk vara muutub võõrandamise hetkest alates eraõiguslikule juriidilisele isikule või eraisikule [sihtotstarbeta] maaks või varaks. See peaks tegelikult oluliselt korrastama

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Hiljuti sai teatavaks, et Välisministeerium kavatseb vähendada Eesti diplomaatilisi esindusi. See puudutab muu hulgas ka Eesti Vabariigi peakonsulaati New Yorgis. Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse otsusega, sest just nimelt see diplomaatiline esindus oli rindejoonel kogu külma sõja vältel ja hoidis eksiilis Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust. Leiame, et New Yorgi peakonsulaadi sulgemine pole mitte üksnes kahetsusväärne diplomaatia vaatevinklist, vaid on äärmiselt kahetsusväärne ka sümboolsest vaatevinklist. See on just nagu iseenda juurte läbiraiumine. Seetõttu teemegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis.

Soovin anda üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele valitsuse ja pankade vahel sõlmitud kokkuleppega seotud võimaliku huvide konflikti kohta. Teatavasti kohtus peaminister 19. septembril Eesti pankade esindajatega ja sõlmis nendega valitsuse heakskiidul kokkuleppe, mille kohaselt pangad nõustusid maksma sel aastal kavandatust rohkem dividende, mille väljamaksmisel jõuab kavandatust rohkem tulumaksu riigieelarvesse. Kõlab justkui hästi, kuid siin on kaks aga. Esiteks on teada, et järgmisel aastal tulumaks kasvab 20%-lt See tähendab, et ühiskonnaga solidaarsete pankade sildi all sõlmitud kokkulepe, millega saavad pankade omanikud tänavu dividende rohkem kätte ja tuleva [aastaga võrreldes] väiksema maksukuluga ehk odavamalt, on pankade omanikele majanduslikult kasulik. Teiseks, kuna paljud pangaomanikud on välisriikides, tähendab suuremas mahus dividendide väljavõtmine kättesaadud raha väljavoolu Eesti majandusest. Pankade omanike hulka kuulub teadaolevalt ka valitsuse liikmeid ja valitsusega lähedalt seotud isikuid. Nende seas mitte ammendavalt näiteks rahandusminister Mart Võrklaev, kliimaminister Kristen Michal, rahandusministri nõunik Evelin Oras, kes on Kristen Michali elukaaslane, siseminister Lauri Läänemets ja peaministri nõunik Kätlin Atonen. Seega on valitsuse ja pankade kokkulepe rahaliselt kasulik ka neile ja võimalik, et veel kellelegi, kes on valitsusega lähedalt seotud. Justiitsministeerium on huvide konflikti defineerinud kui ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist. Sellega seoses on meil peaministrile järgmised küsimused. Esiteks, kas saate kinnitada, et koalitsioonis ei ole arutatud selle kokkuleppe sõlmimise tingimusi ühegi eespool nimetatud ametiisikuga ega ühegi teise ametiisikuga, kes ise või kelle lähedane isik kuulub pankade omanike ringi? Teiseks, kas te näete pankadega sõlmitud kokkuleppes, mis on nimetatud isikutele majanduslikult kasulik ja Eesti Panga ekspertide hinnangul Eesti riigile kahjulik, huvide konflikti? Aitäh! Lugupeetud Riigikogu, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 21 eelnõu ja kolm arupärimist. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Asume nüüd tänase päevakorra juurde. Meie tänane esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Martin Helme, Henn Põlluaasa, Siim Pohlaku, Kalle Grünthali, Alar Lanemani, Arvo Alleri ja Helle-Moonika Helme 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine mõjuanalüüside puudumise kohta ministri valdkonnas. Arupärijate esindajana palun siia Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun!

Arupärimise sisu on [järgmine]. Valimiste järel ametisse astunud valitsus leppis kokku pretsedenditus maksutõusude laviinis. Ka täna [tehti] meile järgmise jõhkra [maksu] ülevaade või ettevaade seoses automaksuga. Tõstetud on tulumaksu, käibemaksu, aktsiise, maamaksu. Nüüd tuleb automaks, eks ole. Ja räägitakse ka muudest plaanidest, näiteks prügimaksust. Nimetatud maksutõuse põhjendatakse varasemate valitsuste halva eelarvedistsipliiniga, mis on muidugi häbiväärne vale. Ikka Kaja Kallase enda valitsuse poliitika ja eelarvepoliitika on selle põhjus. Tuleb üle rõhutada, et viimased kaks aastat ongi riigi rahandust juhtinud nii Reformierakonna Reformierakonna peaminister kui ka Reformierakonna rahandusministrid. Neil viimastel aastatel on toimunud riigieelarve kulude mahu järsk kasv ja tulude pool pole järele jõudnud. Vabariigi Valitsuse kehtestatud hea õigusloome ja normitehnika eeskiri sätestab kohustuse seadusloome esimese etapina [koostada] väljatöötamiskavatsus. Muu hulgas peab selle käigus hindama, milliseid olulisi mõjusid, lähtudes nende esinemise sagedusest, ulatusest, sihtrühma suurusest ja ebasoovitavate mõjude riskidest, võib seaduse rakendamisega kaasneda. Samuti on vaja selgitada, kuidas kaasnevat olulist [mõju]

Vabariigi Valitsuse seadus ütleb, et on kohustus hinnata eelnõu mõju samuti. Muu hulgas tuleb hinnata seaduse rakendamisest eeldatavasti tulenevat sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju, mõju majandusele ja mõju regionaalarengule. Kõik need maksutõusud, kobareelnõuga siia toodud maksutõusud ja ka eesseisvad maksutõusud loomulikult mingeid mõjuanalüüse näinud ei ole. Eriti silma paistab see, et ei ole tehtud mingit tegelikku analüüsi [muudatuste mõjust] sotsiaalsele, majanduslikule, demograafilisele ja regionaalsele arengule. Samuti ei ole tehtud nende eelnõude juurde väljatöötamiskavatsust. Erandiks on võib-olla automaks, mis on tulnud hiljem. Palume ministril vastata, miks ei [teinud] Rahandusministeerium kehtestatud korras väljatöötamiskavatsust. Miks ei ole kogu maksutõusu eelnõude kohta tervikuna esitatud mõjuanalüüsi? Miks ei ole iga konkreetse maksutõusu kohta esitatud mõjuanalüüsi, andes ülevaate konkreetse maksu mõjust enim puudutavatele sektoritele, majandusele üldisemalt ning demograafilisele ja regionaalsele arengule? Neljas küsimus on [järgmine]. Eesti enda lähiajalugu on veenvalt tõestanud, et maksutõusud võivad maksulaekumisi hoopis vähendada. Nägime seda alkoholiaktsiisi ja kütuseaktsiisi tõusu puhul ning piirikaubanduse suurenemise tagajärjel. Millisele andmestikule tuginedes väidab valitsus, et maksutõusud hoopis täidavad oma deklareeritud eesmärki ehk suurendavad eelarve tulu? Aitäh! Aitäh! Ja arupärimisele vastamiseks palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun!

Alustan arupärimisele vastamist. Esimene küsimus: "Miks ei viinud rahandusministeerium läbi kehtestatud korras väljatöötamiskavatsust?" Vastus. Seaduseelnõule ei eelnenud väljatöötamiskavatsuse koostamist, sest vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011 määrusele nr 180 "Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri" § 1 lõike 2 punktile 1 ei ole seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus nõutav, kui eelnõu menetlus peab olema põhjendatult kiireloomuline. Maksuseaduste muudatused olid kiireloomulised, kuna nende jõustumine oli planeeritud 1. jaanuariks 2024, vähemalt mõne eelnõu puhul. Eelarve puudujäägi valguses on möödapääsmatu, et seaduslik alus maksutõusuks oleks paigas järgmise aasta alguseks. Arvestades maksukorralduse seaduse § 41sätestatut, peab maksuseaduse ja samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Kuna varaseimad eelnõuga kavandatavad muudatused peaksid jõustuma 2024. aasta 1. jaanuaril, oli vajalik seadus võtta [vastu] hiljemalt 2023. aasta 30. juunil. "Miks ei ole kogu maksutõusude kobareelnõu osas tervikuna esitatud mõjuanalüüsi?" ja "Miks ei ole iga konkreetse maksutõusu osas esitatud mõjuanalüüsi, andes ülevaate konkreetse maksu mõjust seda enim puudutavatele sektoritele, majandusele üldisemalt ning demograafilisele ja regionaalsele arengule?" on siis teine ja kolmas küsimus. Ja vastus. Laiema pildi loomiseks lisati eelnõu seletuskirjale maksuseaduste muudatuste

Samuti on Rahandusministeerium võtnud kohustuse kontrollida tulumaksuseaduse ja käibemaksuseaduse muudatuste eesmärgi saavutamist järelhindamise kaudu. 2024. aasta 1. jaanuaril jõustuvate muudatuste puhul tehakse järelhindamine hiljemalt 2027. aastaks ja 2025. aasta 1. jaanuaril jõustuvate muudatuste puhul tehakse järelhindamine hiljemalt 2028. aastaks.

täidavad oma deklareeritud eesmärki ehk suurendavad eelarve tulusid?" Vastus. Maksuseaduse muudatuste mõjuanalüüs on läbi viidud ja koostatud tavapärasest kiiremini. Lühikese ajaga on jõutud korraldada arutelusid nii majasiseste kui ka ‑väliste ekspertidega, kasutatud erinevaid uuringuid ning hinnatud kõige tõenäolisema stsenaariumi mõju. Juhtumid, kus maksutõus põhjustas eelarvetulu languse, olid seotud eelkõige alkoholiaktsiisi äkilise 70%-lise ja rohkema tõusuga ja [need toimusid] lühema aja jooksul. Need on need, millele küsijad ilmselt viitasid. Täna me midagi sellist ei planeeri. Aktsiiside tõus on lauge, 5% aastas, samuti muud maksutõusud. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt küsimused. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Teie jutust tuli nüüd välja huvitav asi, et kõigepealt te planeerite ise asju rumalalt, surute eelnõud läbi nahaalselt ja siis tulete meile ütlema, et selle kõige pärast ei saa teha enam mõjuanalüüsi. Kas te ise ka saate aru, et teie selle rumaluse pärast ei ole Eesti enam demokraatlik riik, kus asju aetakse mõistuspäraselt ja reeglitekohaselt? Eesti on demokraatlik riik ja siin aetakse asju mõistuspäraselt.

et analüüsid said tehtud sel ajal, kui need eelnõud siin saalis olid. Olen nendest analüüsidest ka siin puldis rääkinud ja [nende kohta] küsimustele vastanud, kui me neid eelnõusid siin menetlesime ja arutasime. Eesti Aitäh! Hea kolleeg Jürgen Ligi, kas tohib paluda, et minister saaks küsimustele ise vastata? Me kuulsime teie vastust enne, kui minister jõudis vastama hakata. Peame parlamentaarsest kultuurist kinni. Jaa. Järgmine küsimus, Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Võtan sõnasabast kinni. Ütlesite sellise lause, et need eelnõud said seaduseks enne suve.

et ministeerium need koostas, valitsus saatis need Riigikokku. Vahepeal oli ka kooskõlastusring, kohtuti eri osapooltega erinevatel teemadel. Siis arutati neid Riigikogus. Need eelnõud lahutati, et need ei oleks ühtne tervik, kuigi see maksupakett – nagu tuli siit arutelust hiljem välja – oli ikkagi ka paljude Riigikogu liikmete vaates ühtne tervik. Ka siin arupärimises on küsitud terviku analüüsi ja mõjuanalüüsi.

esimestel kuudel kaitsesite seda eelnõu, millega likvideeriti rahvastikukriisi komisjon, siis te väga enesekindlalt väitsite, et mingit rahvastikukriisi ei ole. Loomulikult mitte mingit analüüsi seal taga ei olnud ja te prognoosisite väga ekslikult.

Aitäh! Tulles komisjoni juurde, siis ei olnud sellel komisjonil mingit mõju meie rahvastikukriisile. See oli nähtav ka selle komisjoni tööst. Mis antud eelnõusid puudutab, siis peaks täpsustama, millest me täpselt räägime. See arupärimine on võrdlemisi laialivalguv. Aga ma arvan, et selleks, mida valitsus on otsustanud, et meie riik oleks kaitstud – ja peab olema kaitstud –, on vaja investeerida. Selleks on vaja ka maksutõuse, mis on tehtud ja tulemas. Ma arvan, et see on kindlasti üks oluline meede selleks, et keerulisel ajal anda inimestele julgust, et demograafiline seis võiks kui mitte paraneda, siis vähemalt samale tasemele jääda. See kindlus on täna oluline, ma arvan. Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud minister! Palun värskendage mu mälu natukene. Nendest kõnealustest kevadistest eelnõudest rääkides te ütlesite, et siin oli arutelu ja need said vastu võetud.

Siis oli opositsioonil soov, et neid saaks põhjalikumalt arutada ja et ei peaks Riigikogus obstruktsiooni tegema, et valitsus teeks need mitmeks eelnõuks. Valitsus ka need Valitsus ka need neljaks maksueelnõuks tegi. Saime arutada siin saalis kõiki nelja maksueelnõu eraldi. Sellegipoolest tuli välja, et opositsiooni sõna ei maksa midagi, ja tehti nende muudatusettepanekuid, millest suurem osa olid sisutud, ehk pandi Riigikogu töö seisma, mitte ainult need eelnõud. Ilmselt te teate väga hästi, et kui on täiemahuline obstruktsioon ja Riigikogu [töö] seisma pandud,

usaldust, mida valitsus justkui lootis või millest pidas, kui me need eelnõud mitmeks tegime, suur osa

kiirmenetlemisel jäävad ära ettevõtjatega kohtumised ja nende arvamustega arvestamine. Kuidas sellega nüüd on? Kuidas nende eelnõudega kevadel oli, kui palju neid kohtumisi ja ettevõtjatega arvestamisi oli?

siis me täpselt nii sügavas augus 2024. aastal olemegi. Need otsused said siin tehtud, need [tehti] suveprognoosi arvesse võttes. Nüüd me näeme, et 2024. aasta eelarves

[kohtusime ettevõtjatega], kui see lühike aeg võimaldas. Nii mõnegi ettevõtjaga ma ka ise kohtusin. Ja tegelikult kooskõlastusringi tegime võimalikult pika. Riigikogus olid kohtumised. Jah, ma ütlen, et alati saab paremini,

Loomulikult, kui meil on rohkem aega … Kasvõi sellesama mootorsõidukimaksu puhul me võtsime endale rohkem aega. Täna läks eelnõu avalikule arutelule, kolm nädalat on selleks aega. Võtamegi aega, arutame pikemalt, kaasame rohkem ja teeme seda laiemas ringis. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te ütlesite, et kõikide osapooltega sai kooskõlastatud. Kui kaua see kooskõlastusring kestis? Aitäh,

peaks siis konkreetse eelnõu kohta küsima. Ma pean ka tunnistama, et mul neid andmeid siin täna kaasas pole, kui pikk oli ühe või teise eelnõu kooskõlastusaeg. Aga selge on see, et maksueelnõud kooskõlastusringil käisid ja selle aja jooksul nende kohta oma tagasisidet sai anda. Arvo Aller,

Aitäh! Võib-olla peab teile meelde tuletama, aga tulumaksureform ehk maksuküüru kaotamine jõustubki 2025. aastast. Täpselt siis see tulebki. Ja maksuküüru kaotamine jätab meie inimestele rohkem raha kätte. See on see, mille vastu justkui ka siin saalis on kõlanud väited, et tänane valitsus tõstab makse. Ei tõsta, me langetame makse. Maksuküüru kaotamine langetab tööjõumakse, jätab inimestele rohkem raha kätte sel keerulisel

Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! ja nii-öelda sihtrühmadega kooskõlastamata vastu võtta, sellele te vastata ei oska.Aga minu küsimus puudutab perehüvitiste vähendamist, mille poolt te mõni kuu tagasi ise siin saalis hääletasite, mida te toetasite, mille ametisse astuv valitsus esimesel tööpäeval tagasi pööras. Selle seletuskirjas on öeldud, et mõjuanalüüs on vajalik, aga seda tehakse pärast seaduse vastuvõtmist. Ma paluksin teie kommentaari sellele mõistusevastasele selgitusele seletuskirjas. Aitäh!

täita. Me ei saa laenurahast lõputult püsikulusid katta ja selleks tuli teha nii maksuotsuseid kui ka kulude piiramise otsuseid. Kui nüüd rääkida konkreetselt perehüvitistest, siis need olid just tõusnud ja tõusnud väga suurel määral. Isegi pärast seda, kui me need riigile nii-öelda jõukohasemaks tegime, jäid need jätkuvalt kõrgemaks, kui olid eelmise aasta detsembris. Ja neid makstakse selle aasta lõpuni, et see üleminekuaeg oleks pikk.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma eelmises ametis ma puutusin kokku sellise kuriteoliigiga nagu kelmus. Inimene teatas, et ostab kokku teravilja ja müüb edasi. Müüski edasi, aga jättis inimestele raha [maksmata]. Selline tegelane jäi vahele, tema tegu kvalifitseeriti kelmusena ja läks vangi. Praegu oleme sellises olukorras, et teil on kiireloomuline värk maksutõusuga ja mõjuanalüüse ei tehta. Kui nüüd Eesti elanikkonna elukvaliteet läheb

Aitäh! Minister kindlasti ei ole ühtegi kelmust toime pannud. Ja teiseks ei pea minister oma kinnisvara pantima. Aitäh! Aitäh, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõigepealt vastavalt registreerimise järjekorrale palun siia Riigikogu kõnetooli Aivar Koka. Palun!

väga huvitav arusaamine, et kui madalapalgalised võidavad lineaarsest maksusoodustusest 4 eurot kuus, siis – kui me vaatame tänast pressiteadet automaksust – paljas automaks on kordades suurem, ükskõik kui vana see [auto] on. Ma saan aru, et vanade autode puhul on see [maks] soodne, sellepärast et rahandusminister Paides Arvamusfestivalil ütles, et tal on üle 20 aasta vana auto. See ei tohi väga kallis olla, sest sellega ta sõidab ainult suvel. Talvel ei kannata sõita.Need

üht: eelnõud, mille kooskõlastamiseks antakse tavaliselt kaks päeva – ja tihti juhtub, et need kaks päeva on veel nädalavahetuse päevad –, ei ole tõsiselt võetavad. See näitab seda, et tehakse otsused ära

Kui Läti ja Leedu firmades sõidavad väga suures osas Valgevenes baseeruvad autojuhid, siis Eesti seda ei võimalda. Eesti võtab autojuhid rendifirmadest. Need rendifirmad on registreeritud Lätti või Leetu. See tähendab seda, et kogu maksutulu

Kui me räägime käibemaksutõusust, siis 10% käibemaksu tõusu [äratab] uuesti ellu meil piirikaubanduse.

languses. Ühes debatis rahandusminister küll ütles, et maksud parandavad majandusolukorda, aga ma arvan, et ei, ei ole maailmas olnud ühtegi riiki, mis oleks maksudega rikkaks saanud. Aitäh! Aitäh! Nii, rohkem… Aa! Tõnis Lukas, palun, Riigikogu kõnetoolist! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Lugupeetud minister! Mõjuanalüüsid on tegemata päris mitme eelnõu puhul, mis on meile juba esitatud ja mida meile plaanitakse esitada. Oleme võtnud ette niisugused valdkonnad, millest on väga palju juttu olnud, mis on emotsionaalsed ja mida tuleks tegelikult Eesti-suguses riigis absoluutselt kõigi eelnõude puhul kaaluda, näiteks mõju Eesti rahvastikule, mõju eesti keelele ja kultuurile, rääkimata majandust puudutavatest eelnõudest, mõju majandusele üldisemalt. Kui me räägime näiteks nii päevakajalisest asjast nagu nagu automaks, siis kindlasti on tegemata mõjuanalüüs, kuidas see mõjub koolivõrgule. Mida võib kindlalt väita ja mida päris paljudel juhtudel juba nii maakoolide õpetajad kui ka nendes piirkondades elavad inimesed tunnetavad, [on see,] et nende unistus maal elamisest saab otsa.

aga liikuma sa ikkagi pead. Valitsus väidab, et tõttab appi maakoolidele.

võetakse vastu automaks niisuguste parameetrite järgi, mis te täna avalikustasite, siis lihtsalt neid lapsi varsti ei ole, neid vanemaid ei ole, kes neid lapsi lähemasse kooli viiks,

selleks on vaja liikumisvahendeid. See mõjuanalüüs, kuidas mõjub automaks näiteks väikekoolidele maal, on tegemata. Meie võime kultuurikomisjonis või hariduskonverentsidel rääkida väga emotsionaalselt nendest teemadest, aga asi otsustatakse ära hoopis teiste eelnõudega teiste inimeste poolt. Nii et jah, mõjuanalüüsi tegemine on hea lubadus küll poliitikul enne valimisi, aga paraku võib öelda, et see on jäänud paljudel juhtudel vaid sõnakõlksuks. Peamised asjad, mis Eesti elu mõjutavad, on analüüsimata. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Härra minister, kas teie soovite sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised ja lõpetan selle arupärimise käsitlemise. Järgnevalt tänane teine päevakorrapunkt, mis on Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Rene Koka, Rain Epleri ja Helle-Moonika Helme 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine äriühingute kestlikkuse aruandluse direktiivi kohta. Ja kõigepealt ma palun arupärijate esindajana siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Evelin Poolametsa. Palun!

lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan arupärimise rahandusminister Mart Võrklaevale seoses äriühingute kestlikkuse aruandluse direktiiviga. Suurel osal Eesti ettevõtetel tuleb 2023. aasta kohta koostada jätkusuutlikkuse ja ESG aruanne. Aruandluskohustus eeldab ESG strateegia ja tegevusplaani väljatöötamist või olemasoleva täiendamist. Uut direktiivi kohaldatakse alates 2023. aasta majandusaastast ja kestlikkuse aruanne tuleb esitada kõigil suurettevõtetel juba 2024. aastal. Väiksed ja keskmise suurusega börsil noteeritud ettevõtted peaksid rakendama uusi aruandlusnõudeid alates 2026. aastast. Uue direktiivi kohaselt koostatud kestlikkuse aruanne tuleb auditeerida sõltumatu vandeaudiitori vandeaudiitori poolt. Sellega seoses on järgmised küsimused. Kas Eestis on piisavalt vastava pädevusega sõltumatuid vandeaudiitoreid? Milline on riigipoolne tugi, et tagada ettevõtete oskusteave uute nõuete ja direktiivide rakendamisel? Milliseks tähtajaks töötatakse välja Euroopa Liidu kestlikkuse aruandluse standardid? Kas on arvestatud, millise lisakulu antud direktiivi täitmine ettevõttele kaasa toob? Kas on olemas meetmeid ettevõtete jaoks, et kompenseerida või osaliselt kompenseerida kõnealuse direktiivi täitmisel tekkiv kulu? Kas aruandluskohustus laieneb suurettevõtetele, kes võivad omada investeeringuid Euroopa Liidu väliselt? Kas Kas CSRD direktiivi ja kestlikkuse aruandluse standardid arvestavad teiste, Euroopa Liidu väliste riikide ettevõtetega ja nendele laienevate laienevate kohustustega? Kas on plaanis välja töötada digitaalne tööriist, millega ettevõtete aruande koostamist lihtsustada? Aitäh! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli arupärimisele vastamiseks rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun! lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Alustan esimesest küsimusest. "Kas Eestis on piisavalt vastava pädevusega sõltumatuid vande-audiitoreid?" Jah, suured, rahvusvahelise võrgustikuga audiitorettevõtjad aktiivselt tegelevad juba mitmeid aastaid vastava pädevuse ja vajaliku struktuuri loomisega,

Teine küsimus: "Milline on riigipoolne tugi, et tagada ettevõtetele oskusteave uute nõuete ja direktiivi rakendamisel?" Rahandusministeeriumi valdkonna eest vastutav struktuuriüksus on 2021. aasta sügisest teinud üle paarikümne esitluse, erinevate huvigruppidega kohtumisi ning jätkab seda tööd. Plaanis on koostada kestlikkuse aruandlust puudutavat teavet ning küsimusi haldav veebileht. Oktoobri lõpus korraldatakse kestlikkuse aruandluse teabepäev ettevõtjatele. Kolmas küsimus: "Milliseks tähtajaks töötatakse välja Euroopa Liidu kestlikkuse aruandluse standardid (ESRS)?" Euroopa Komisjon töötas standardid välja 31. juuliks sel aastal ning need on kättesaadavad sealhulgas Rahandusministeeriumi kodulehel. Standardid jõustuvad 2023 sügistalvel. "Kas on arvestatud, millise lisakulu antud direktiivi täitmine ettevõtetele kaasa toob?" nii direktiivi kui ka standardite mõju on vastuvõtmisele eelnevalt analüüsitud. Kaasnev kulu on tingitud mitmest asjaolust: ettevõtte või grupi suurus, tegevuse keerukus, ettevõtte mõju ja riskide ulatus, ettevõtte valmisolekuaste, varasem tegevus ja nii edasi. Suuremale osale kestlikkuse aruandluse kohustusega ettevõtetele tähendab see ühe täiendava töökoha loomise vajadust. Töökoha kogukulu ettevõtjale on aastas orienteeruvalt 50 000 eurot ning täiendav kestlikkuse aruandluse auditi kulucirca30 000 eurot aastas. "Kas on olemas meetmeid ettevõtete jaoks, et kompenseerida või osaliselt kompenseerida kõnealuse direktiivi täitmisel tekkiva kulu kompenseerimiseks?" Selliseid meetmeid plaanis ei ole. "Kas CSRD direktiiv ja kestlikkuse aruandluse standardid arvestavad teiste, Euroopa Liidu väliste riikide ettevõtete ja nendele laienevate kohustustega?" CSRD direktiiv ja sealt rakendusaktina tulenev kestlikkuse aruandluse standard on suunatud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide ettevõtetele, kes tegutsevad Euroopa Liidu turul. Euroopa Liidu käive on vähemalt 150 miljonit eurot. Standard on koostatud kõige levinuma rahvusvahelise kestlikkuse aruandluse standardi baasil. Standardi väljatöötajate eesmärk on tagada suurim

"Kas on plaanis välja töötada digitaalne tööriist, millega ettevõtete aruande koostamist lihtsustada?" Turul on juba palju erinevaid tööriistu loodud ning suurettevõtted standardset tööriista ei vaja. Samas me oleme loomas [VKE]‑dele enesehindamise abivahendit Euroopa Liidu poolt kaasrahastatava Interreg-projekti kaasabil. Aitäh! Aitäh, härra minister! Teile on ka küsimusi. Evelin Poolamets kõigepealt. Aitäh, Lugupeetud ettekandja! Ma vaatan neid standardeid. Aga ettevõtted on väga erinevad. Ma ei näe – äkki ma ei leia üles –, kas suurettevõtetele ja väiksematele ettevõtetele kehtivad ühesugused standardid või on seal mõned erisused ka? Aitäh! Saan öelda, et suurettevõtetele hakkavad need varasemalt kehtima ehk 2024. aastal 2023. aasta kohta. Seal on väga selged parameetrid nende ettevõtete suuruse kohta kirjas. Kas ja mis piirist on väiksematel see erinevus, sellele võin vastata kirjalikult tagantjärgi. Vaataks need detailid üle. Kohe ei julge seda vastust anda. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole teile, härra minister. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, ma läbirääkimisi ei saa avada. Lõpetame selle arupärimise käsitlemise. Järgnevalt tänane kolmas

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud minister! Valitsus plaanib tõsta majutusasutuste käibemaksu. See plaan võib väga negatiivselt mõjutada meie turismisektorit, kuna tõstab hindu. Palun vastata järgmistele küsimustele. Mis on valitsuse peamised argumendid käibemaksu tõstmiseks majutusasutustele? Millist mõju prognoosib Rahandusministeerium käibemaksu tõusul turismisektorile ja ettevõtlusele laiemalt? Kas on kavas rakendada mingeid abinõusid, et leevendada tõusust tulenevaid negatiivseid tagajärgi turismisektori ettevõtetele ja töötajatele? Kas valitsuskoalitsiooni loomisel kaaluti ka alternatiivseid lahendusi, et saavutada eelarvelised eesmärgid ilma majutusasutuste käibemaksu tõstmata? Kuidas kavatsete tagada, et käibemaksu tõstmine ei vähenda turistide huvi Eesti vastu, mis võib kaasa tuua märksa suurema töökohtade ja maksutulu vähenemise kui plaanitud lisatulu käibemaksu tõstmisest? Aitäh! Aitäh! Ja arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun!

"Mis on valitsuse peamised argumendid käibemaksu tõstmiseks majutusasutustele?" Käibemaksumäära tõstmisega taotletakse lisaraha eelarvesse, eesmärgiga liikuda riigieelarve tasakaalu poole. Arupärimine on tõenäoliselt esitatud ajal, kui lõplikku maksumäära majutusasutustele ei olnud veel otsustatud. Menetluse käigus me loobusime esialgsest ettepanekust tõsta hotellide käibemaks standardmäärale, see tähendab 22%-le. Selle asemel hakkab neile kehtima 13%-line määr ja see ka alles 2025. aastast. "Millist mõju prognoosib rahandusministeerium käibemaksu tõusul turismisektorile ja ettevõtlusele laiemalt?" Majutusteenuse vähendatud käibemaksumäära muutmisest tulenev hinnamõju ei ole üheselt hinnatav, kuna seda mõjutab tugevalt turisminõudluse üldine hinnaelastsus. Rahandusministeerium on arvestanud

alumise piiri lähedal, mis paigutab mõjuhinnangu optimistliku stsenaariumi poole. Unikaalsete turistide arvu muutust või vähenemist hinnatud ei ole. Erinevad uuringud näitavad, et majutuskulu moodustab välisturistide Eestis tehtavatest kogukuludest ligi 20–25%. Selle puhul ei ole arvestatud Eestisse kohalejõudmise kuluga. Seega ei ole majutuskulu kindlasti ainus kriteerium sihtkoha valikul. Näiteks kui turist kulutab Eestis kohapeal 500 eurot, siis majutuse osa sellest on 100 eurot. Kui majutusteenuse käibemaksu tõus kandub tervenisti hinda, siis suureneb sellise näite puhul turisti kogukulu kogukulu 500 eurolt 512 euroni. See tähendab kogukulu suurenemist 2,4% võrra, mille mõju välisturisti Eestisse tulemise otsusele ei saa pidada oluliseks. Pigem mõjutavad turistide arvu muud tegurid, näiteks üldine hinnatõus ning geopoliitiliselt pingeline olukord meie piirkonnas. "Kas on kavas rakendada mingeid abinõusid, et leevendada tõusust tulenevaid negatiivseid tagajärgi turismisektori ettevõtetele ja töötajatele?" Nagu mainitud, siis me ei prognoosi, et kaasneks oluline negatiivne mõju, sestap ei ole abinõusid täna arutatud. Rahandusministeerium analüüsib hiljemalt 2027. aastal käibemaksumäära tõstmisest tulenevat mõju ja hiljemalt 2028. aastal majutusele vähendatud maksumäära kehtetuks tunnistamise mõju majandusele, riigieelarvele ja leibkondadele ning vajadusel esitab valitsusele ettepaneku regulatsiooni muutmiseks. Neljas küsimus: "Kas valitsuskoalitsiooni loomisel kaaluti ka alternatiivseid lahendusi, et saavutada eelarvelised eesmärgid ilma majutusasutuste käibemaksu tõstmata?" Valitsuskoalitsioon seadis eesmärgiks riigieelarve tasakaalu poole liikumise riigi tulude laekumise suurendamise kaudu, mis tähendab maksutõuse. Võrreldes teiste sektoritega jääb 2025. aastast majutusasutustele kehtima tavapärasest tavapärasest soodsam määr: 22% asemel 13%. Eesti käibemaksusüsteemis on vähe erandeid ja soodusmäärasid, mis muudab süsteemi õiglasemaks. Kui käibemaksu tõstetakse, peaksid panustama kõik sektorid. "Kuidas kavatsete tagada, et käibemaksu tõstmine ei vähenda turistide huvi Eesti vastu, mis võib kaasa tuua märksa suurema töökohtade ja maksutulude vähenemise kui plaanitud lisatulu käibemaksu tõstmisest?" On teada, et turistide käitumist mõjutavad mitmed tegurid, näiteks sihtkoha atraktiivsus, turismiteenuste kvaliteet, üritused, kultuurisidemed, ilmastik, transpordiühendused, vaba aja veetmise võimalused ja muu selline. Turisminõudlust mõjutavad põhilised tegurid on näiteks transpordi ja kohapealsete teenuste hinnad ning hinnad võrreldes koduturuga. Nii nagu ma juba

Kõik see käis kiirkorras muidugi. Siis toimus väga tõsine vastuseis ja paluti, et sektoriga räägitaks. Noh, sektoriga läbirääkimisel juhtus nii, et avastati, et meediaettevõtted on ka liiga soodsa määraga, tõstame neil ka. Meediaettevõtted said lõpuks 9% ja majutusasutused said 13%. Okei, need on küll soodsamad kui tavaline määr,

et kaasamist justkui ei oleks toimunud. Toimus küll, ja nagu välja tuleb, siis väga hästi. Valitsus tuli eelnõudega, arutati siin, arutati ühiskonnas, kuulati erinevaid ettepanekuid ja tegelikult viidi need ettepanekud ka seaduseelnõusse sisse. Tõesti tehti kompromisse erinevalt nii mõnestki teisest kiirkorras tehtud maksumuudatusest. Ka Isamaa Isamaa enne viitas mõjuanalüüside ja kõige puudumisele. Noh, 2016. aastal tehti paari nädalaga üle 11 muudatuse. Ei olnud aega kooskõlastusringiks ega millekski muuks. Liideti suvalisele eelnõule sappa need asjad. Selles mõttes hea [ülevaade] ja minu meelest mõistlik praktika.Kas Kas minister saab öelda, milliseid maksumuudatusi tulevikus veel tulemas on või mitte, see on keeruline küsimus. Me oleme eelarvestrateegias välja öelnud,

me oleme selle varakult välja öelnud, mis on oluline, sest see peaks tulema 2025. aastast. Ma arvan, et hea on see, et meil on selleks rohkem aega, kui kevadel oli. Meil on rohkem aega debatti pidada, rohkem aega kaasata ja mõjuanalüüse teha. Ja seda me kindlasti proovime teha. Aivar

Siin on mul kirjas, et me analüüsime tagantjärgi neid maksumuudatusi,

vähendatud maksumäära kehtetuks tunnistamise mõju majandusele. Jah, siin ei [peaks olema] kehtetuks tunnistamine, vaid muutmine. See oli sul õige tähelepanek, siin on näpuviga. Me ei tunnistanud kehtetuks, me natuke muutsime soodusmäära. See on väga oluline küsimus, sellepärast et see [määr] on 13%, mitte 22%. Järgnevalt kolleeg Tanel Kiik, palun!

Tõepoolest olukorras, kus on kirjutatud aastani 2025 kokku [üle] 700 miljoni euro ulatuses täiendavaid maksutõuse, millest 400 miljonit on nii-öelda fantoommaks või salamaks, oleks väga oluline teada, kas majutussektor, turismisektor ja laiemalt Eesti inimesed saavad olla kindlad, et selle 400 miljoni sees ei ole kas käibemaksutõusu või mingite käibemaksuerisuste kaotamist, on see siis majutussektor, võib-olla hoopiski ravimid või ajakirjandus. Te olete erinevaid sektoreid järjekindlalt ju ette võtnud. Palun andke see kindlustunne inimestele ja ettevõtjatele, et nad saaksid oma tulevikuplaane teha – kalkulatsioone, arvestusi –, ja teadmise, milliseid maksutõuse selle 400 miljoni sees plaanitakse ja mida te välistate. Aitäh! Aitäh! Ma saan anda selle kindlustunde, et valitsus on ausalt ja ettevaatavalt öelnud, et meil on probleem ja selle probleemi me peame ära lahendama 2025. aastaks ehk need maksuotsused tuleb teha

Ma arvan, et see on suur areng, et me oleme etteaimatavad ja me ütleme pikalt ette, et meil on probleem ja me riiki kahjuks nii ülal pidada ei saa, et

Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli vastavalt registreerimisjärjekorrale Aivar Koka. Palun!

Rääkides seda, et kui majutusasutustel käibemaks tõuseb, et noh, see kulu on väga väike, unustatakse ära väga lihtne asi, et kui majutusasutuste sisendhind või pakutava öömaja hind on kõrgem kui naabritel,

Rääkimata sellest, et hotellis töötavate inimeste maksud jäävad ka riigil saamata. Minister toob kogu aeg ühe näite,

päeva kooskõlastamise aega. Vahe on lausa kümnekordne, kui niimoodi võtta. Loomulikult ma tunnistan, et kui 2016 tehti need otsused, tehti valesid otsuseid. Kuna ka siis seoti eelnõud kobarasse,

oleks asi rahul. Ma kuulsin siin lõpus, et juba räägiti, et tuleb mingit maksu teha kaitsekulude tõstmiseks. Minu arvates on kevadest kuni tänaseni räägitud, et neid makse tõsteti ainult sellepärast, et kaitsekulud tõusevad. Nüüd äkki on vaja uuesti maksu tõsta. Täna me kuulsime ka automaksu kohta. Mul üks sõber kiiresti arvutas. Maal elades on tal kaks autot.

Kui keegi arvab, et kolme lapsega peres on võimalik ühe autoga maal hakkama saada, no ma tahaksin seda näha, kuidas see võimalik on, kui on vaja viia ühed lapsed lasteaeda, teised kooli. Neil on ka huviharidus ja kõik muu – see ei ole lihtsalt võimalik. Lepiks nüüd kokku, et unustame need maksutõusud. Laseme majandusel kuidagi sellest august välja tulla. Kuus kuud järjest on majandus languses ja praegu ei ole näha prognoosi, et see paraneks. Me teame, et käibemaksutõus toidukaubanduses tõstab hindasid prognoositavalt juba detsembris. Jõulude aeg ikka ostetakse, jaanuaris on raha tavaliselt otsas, siis on ostmine väiksem. Võib-olla oleks mõistlik täna ikkagi läbi analüüsida, kuidas majandust elavdada. Majanduse elavdamise abil laekuks ka maksud paremini.

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Jah. Palun, härra minister! Aitäh! Paar valeväidet on vaja siiski ümber lükata, muidu ei oleks siia tulnud. Mis puudutab eelnõude kooskõlastusaega, siis seekord valitsus

võrrelda. Sa ise kinnitasid, et mida tegime meie, oli küll kiire, aga sihuke mõistlik halduspraktika või seadusloome praktika, mille kohaselt vähemalt on kooskõlastusring valitsuse vaates ja Riigikogus turbomenetlust ei tehta. Teie tegite Riigikogus turbomenetlust suvalise eelnõuga. Need on väga erinevad asjad. Mis puudutab kaitsekulude maksu, siis jah, need otsused, mis me tegime ära enne suve,

Majandusseisu prognoos läks mõnevõrra kehvemaks, aga riigi rahanduse seis jäi samaks. Ehk täpselt nii, nagu me ütlesime, et maksumuudatused ja perehüvitiste jõukohasemaks tegemine katab ära tõhusad kaitsekulud, seda need ka katavad. Me räägime 2025. aastaks uuest maksust

me peame aina rohkem panema laiapindsesse kaitsesse raha. See on see, milleks meil on vaja täiendavat maksu koguda, sest need kulud on juba täna meil peal ja need ajas aina tõusevad. Majanduse elavdamine. 2024. aasta eelarve, mida me siin menetlema hakkame, on selgelt majanduse elavdamise eelarve: 1,9 miljardi eest erinevaid investeeringuid. Aga selle kõigeni me jõuame. Debatt läks juba natuke liiga laiaks. Aitäh!

Viimase aasta jooksul kallinesid toiduained juba 30%. See tähendab, et paljud Eesti pered ei saa enam kvaliteetset toitu [osta]. Palun vastata järgmistele küsimustele. Kas valitsusel on plaan, kuidas kompenseerida vaestele peredele toiduainete hinnatõusu? taha valitsus langetada toiduainete käibemaksu? Kas valitsusel on andmeid, kuidas muutus Eesti pere toidukorv seoses hinnatõusuga? Kas valitsus teab, kui palju Eesti peresid praegu nälgib? Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli arupärimisele vastamiseks rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun!

Viimastel aastatel on tehtud mitmeid otsuseid, mis on Eesti leibkondade toimetulekut parandanud. Näiteks on suurendatud perioodil 2020–2023 erinevaid toetusi, sealhulgas [on olnud] toimetulekutoetuse tõus, maksuvaba tulu tõus 654 eurole – ja nii nagu ka täna juba siin jutuks tuleb ilmselt, siis tõuseb maksuvaba

2020.–2023. aastal tehtud toetused ja maksude otsused on aidanud tõsta leibkondade sissetulekuid. "Miks valitsus ei taha langetada toiduainete käibemaksu?" Käibemaksusoodustus pole kuigi tõhus moodus toidu hinna langetamiseks. Mitmed teistes riikides tehtud uuringud näitavad, et selline maksulangetus ei oma soovitud efekti. Erinevate uuringute kohaselt kandub käibemaksumäära langetus hindadesse üle vaid osaliselt ja osa langetusest läheb kaupmeeste ja tootjate kasumiks ehk mõju hindadele poes ehk mõju hindadele poes jääks oodatust väiksemaks. Lisaks vähendab see ka eelarve tulusid, nii et tuleks leida katteallikaid vähenenud käibemaksu[laekumisele]. 2022. aasta juulis avaldatud Euroopa Liidu statistika kohaselt olid 2021. aastal toiduainete hinnad 20 Euroopa riigis kallimad kui Eestis, sealhulgas riikides, kus on alandatud käibemaksumäär: Iirimaa, Soome ja nii edasi. Läti langetas 2018. aastal piirkonnale omaste puu- ja köögiviljade käibemaksu 21%-lt 5%-le. Samas on selgunud, et puu- ja köögiviljade hind ei ole võrreldes Eestiga Lätis soodsam ja mõnel juhul on hinnad hoopis kõrgemad. Rahandusministeeriumi hinnangul oleks maksusoodustuse asemel mõistlik kasutada pigem toetusi, mida me, nagu ma ütlesin, ka teinud oleme, sest need sihivad sihtrühma paremini. "Kas valitsusel on andmed, kuidas muutus Eesti pere toidukorv seoses hinnatõusuga?" Eesti Konjunktuuriinstituut kogub vastavaid andmeid ja jälgib regulaarselt, kuidas jaehind Eesti kauplustes ja turgudel muutub. Ostukorvi koostab instituut kõigi suurte poekettide hindade põhjal ning nende hinnavaatlejad tegutsevad üle Eesti. Toiduainete hinnatõus inflatsiooni toimel on olnud 2022. aastal ja 2023. aasta esimesel poolel tõesti kõrge ja seda ilma maksutõusuta. Meil ei ole veel maksud tõusnud, kuigi räägitakse, et justkui juba oleks. Kuid tänaseks on [hinnatõus] hakanud taanduma. Toidu hind alanes augustis teist kuud järjest. Kuna langenud on toidutoorme hind, hakkab sellest tulenev hinnalangus poodidesse jõudma. Üldine inflatsiooni tõusu pidurdumine aitab siin kaasa. Augustis aeglustus inflatsioon Eestis 4,3%-le, mis on alla euroala keskmise, 5,9%. Ka palga ostujõud pöördub veel selle aasta sees kasvule. 2023. aastal prognoosime reaalpalga kasvu 1,5%. "Kas valitsus teab kui palju Eesti peredest praegu nälgiv[a]d?" Eesti Panga ja Statistikaameti koostöös viidi 2021. aastal läbi leibkondade finantskäitumise ja tarbijaharjumuste uuring. Selle tulemused näitavad, et aastatel 2013–2021 suurenes Eesti perede jõukus märkimisväärselt. Lisaks sellele on, nagu eelpool juba viidatud, viimastel aastatel tehtud otsuseid, mis on samuti parandanud perede toimetulekut.

üksikvanema ning esimese ja teise lapse toetuse tõus ja lasterikaste perede toetuse tõus. Me usume, et need otsused on aidanud parandada leibkondade toimetulekut. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd küsimused. Tanel Kiik, palun!

küllap te valitsete mingit teist valitsust ja teist rahvast. Arvestades seda, et Eestis on olnud rekordiliselt kiire hinnatõus ja see on mõjutanud põhimõtteliselt kõiki Eestimaa inimesi, välja arvatud võib-olla tõesti kõrgepalgalisi, arvestades seda, et meil on poolteist aastat majanduslangus olnud, rääkida ja lugeda siin ette, et tegelikult juba läheb olukord paremaks ja pole hullu midagi, siis ma julgelt arvan, et 80–90% Eestimaa elanikest ei nõustu nende väidetega, mis just siit puldist kõlasid. Minu küsimus teile on, kas valitsus astub ühtegi sammu – ühtegi sammu! – omalt poolt, et kiiret hinnatõusu leevendada, või läheb edasi juba otsustatud käibemaksutõusuga, mis tegelikult ju hinnatõusu veelgi hoogustab. Aitäh! Tõsi Tõsi on see, et inflatsioon on olnud väga kiire kasvuga, aga tõsi on ka see, mis ma vastasin, et õnneks on see oluliselt allapoole tulnud ja on juba täna allpool euroala keskmist. Olukord läheb paremaks ning mina ja valitsus saame väga hästi aru, millist riiki me juhime ja mis olukorras me oleme. Samuti vastab tõele, et viimastel aastatel on tõstetud väga jõuliselt erinevaid toetusi, on tõusnud tulumaksuvabastus. Seda sai tehtud koos Keskerakonnaga valitsuses olles ja see jõustus selle aasta algusest. Need sammud, mis on astutud ja mis on jõustunud, on tegelikult hinnatõusu

Maksuküüru kaotus tänu sellele, et see hakkab kõigile kehtima, jätab keskmise palga saajale, keskmisele õpetajale kuskil 100 eurot kuus rohkem raha kätte. See, mida ma juba ütlesin, et 2025. aastast

Tänan, austatud esimees! Hea minister! Jah, alati tahetakse välja tuua selliseid uuringuid või fakte või läbiproovitud praktikaid maailmast, mis tõestavad seda, mida on vaja tõestada. See Soome näide näiteks. Te ütlesite, et Soomes on langetatud käibemaksu, on sooduskäibemaks toiduainetele, aga hinnad on kõrgemad. No see on omaette ooper. Soomes on palgad kõrgemad, heaolu üldse kõrgem. Seal tõenäoliselt see langetatud käibemaksumäär, mida on ka järgi proovitud ja uuritud kümme aastat tagasi … Näiteks kui Soome langetas käibemaksu, siis toiduainete hind

Aitäh! Tänane olukord näitab, et hinnad hakkavad stabiliseeruma, inflatsioon on tagasi [pöördunud], ehk et hinnad võikski langeda. Hindade kasvu põhjus oli suuresti energiasõda ja kõrged energiahinnad, mis kaupade hinda edasi kandusid. Täna on need stabiliseerunud, hinnad on selgelt alla tulnud ja näitavad ka sinna jäämist. Selliseid suuri hüppeid ei tohiks tulla ehk et nüüd on aeg, et kaupade hinnad hakkaksid alla tulema. Ma väga loodan, et need ka tulevad alla, isegi sellisel juhul, kui me täna räägime järgmise aasta käibemaksutõusust

mitte ei tõuse 5%, 6% ja 7%, nagu me juba uudistest võime lugeda, et justkui mõned kaupmehed arvavad, et selle varjus võiks hinda tõsta. Miks ma seda räägin, on see, et me võime ju toiduainete käibemaksu langetada, aga kui kaupmehed sellega kaasa ei tule ja hinnad jäävad samaks või pigem kasvavad ja see läheb [nende] kasumisse, siis inimesed, kellel seda päriselt vaja on, sellest abi ei saa. Selle tõttu ongi meie arvamus, et toimetulekutoetuse tõus, mis me oleme teinud, tulumaksuvaba miinimumi tõus – ka see, mis tuleb 2025. aastal – ja erinevad sihitud toetused aitavad meie inimesi paremini toime tulla. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole teile, härra minister. Suur tänu! Nüüd ma avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Aivar Koka.

Räägitakse toetustest. Kõik toetused, millest räägitakse, on tehtud varem. Need toetused kehtivad juba sellest aastast. Räägitakse kõrgepalgaliste tulumaksuvabastusest, mis hakkab kehtima ülejärgmine aasta.

Me räägime kaupluste hindadest ja arvame, et kui käibemaksu tõstetakse 10%, siis poed ei saa rohkem juurde panna kui käibemaksutõusu võrra. Aga unustatakse põhiasi ära: käibemaks tõuseb kõikidel,

Neid numbreid järjest arvutatakse ja liidetakse kokku ning see number on tunduvalt suurem kui lihtsalt viimasele numbrile arvestada [juurde] 10% käibemaksutõusu. See on väga lihtne ja loogiline.

Kõikide instantside, mis vahepeale jäävad, maksude tõusuga tõuseb ka lõpptarbija hind, mitte ainult – veel kord rõhutan! –, mitte ainult 10% käibemaksu. Räägime aktsiiside tõusust, räägime kõikide vaheetappide maksude tõusust. Oleks väga lihtne ja ei peaks täna rääkima toiduainete käibemaksu langetamisest, kui kõik maksud oleks tõstmata jäetud. Kui me räägime energiahindadest ja keegi ütleb, et hinnad on langenud või on stabiliseerunud, ja räägime kaks aastat tagasi olevast hinnast ja tänasest hinnast, siis nii elektri, gaasi ja ka küttepuude hind on üle kahe korra kõrgem kui kaks aastat tagasi. Mitte kuidagi ei saa langeda hind lõpptarbija jaoks, kui sisendhinnad on üle kahe korra kõrgemad. See on sõna otseses mõttes üle-eelmise valitsuse tegemata töö. See muidugi läheb ka Keskerakonna kapsaaeda, kuna majandusminister oli nende oma. Ta ei saanud asekantslerist jagu ja laskis Eleringil tegutseda täpselt nii, nagu ta tahtis.

Eelmise aasta 1. novembriks pidi olema kogu süsteem valmis. Eraettevõtja ehitas valmis haalamiskai,

on juba mitu kuud uus juht. Miks see töö tegemata on? Miks me ei garanteeri endale, ei kindlusta seda [selleks], kui tekib olukord, et vaja oleks laevaga LNG-d tuua. See võimekus, kuhu on investeerinud Eesti riik suuri summasid,

Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Lugupeetud minister! Kuulad seda juttu ja imestad. Tuleb välja, et kõik on väga hästi, läheb ainult paremaks.

justkui ongi hästi.Eelmised valitsused tegid häid otsuseid, see on tõsi. Keskerakonna valitsused tegid häid otsuseid, nii maksuvaba tulu süsteemi muutmine, mida tahetakse nüüd ringi pöörata, kui ka erakordsed pensionitõusud, kokku kolm tükki, mis keskmist pensioni on 50 euro võrra kasvatanud. Nüüd on valitsusel justkui moraalne õigus ja õigustus teha otsuseid, mis suurendavad ühiskondlikku ebavõrdsust: tõsta käibemaksu, mis lööb valusamalt nõrgemaid, kehtestada automaks, mille puhul keskmine maainimene peab hakkama arvutama, kas ta enam jaksab üldse maal elada või peab ära kolima, ja samal ajal vähendada perede kindlustunnet, kärpides peretoetuseid ja kärpides täiendavat maksuvaba tulu laste eest tehes muid sõna otseses mõttes laste‑ ja perevaenulikke otsuseid. Ja õigustada neid sellega, et kunagi enne tehti õigeid ja häid otsuseid inimeste toimetuleku parandamiseks, no see on ikka uskumatu. Mis loogika selles on? on? Kui oleksime teinud veel mõned erakordsed pensionitõusud, kas siis tuleks praegune valitsus ja hakkaks ka pensione kärpima või, nii nagu peretoetustega tehakse?Kogu see jutt, et inimeste maksukoormus langeb, on ju ka vale, härra Võrklaev.

Teiseks, automaks, mis kasvab iga korraga, kui sellest jälle räägitakse. Esialgu oli juttu vist 120 miljonist, siis äkki oli 200 miljonit. Täna loen uudist, et 230 miljonit. Homme võtame lehed lahti, on 300 miljonit, ülehomme 400. Ja siis on see fantoommaks või salamaks, sisustamata, 400 miljoni euro ulatuses.Aga kellelt seda kogutakse? Välismaalastelt või? Küllap ikka Eestimaa inimestelt ja ettevõtjatelt.

siis selle astmelise maksu[vabastuse] kaotamisega annate ebavõrdselt ühiskonnale tagasi. See on võib-olla 500 miljonit eurot, või mis see algne maksumus on arvestatud. Umbes poole annate tagasi sellest, mis te kokku korjate, ja annate tagasi ebavõrdselt. 1200 eurot teeniv inimene saab 6 senti

siis tulete siia pulti ja ütlete, et inimeste maksukoormus langeb ja neil on rohkem raha, et maksta toiduainete ja muude kulude eest. Ei ole. Tegelikult inimeste maksukoormus kasvab, ebavõrdsus ühiskonnas kasvab. See vähene, mis tagasi antakse astmelise maksuvabastuse kaotamisega, võetakse kahekordselt tagasi teiste maksudega, mis tähendab seda, et inimeste reaalne sissetulek võrreldes kuludega tegelikult väheneb. Eakate puhul ühtegi erakorralist pensionitõusu see valitsus ei plaani, suure tõenäosusega ka ei tee. Erakordselt tõuseb pension – viimased 20 aastat näitavad seda – ainult siis, kui Keskerakond on valitsuses. Keskerakonda kahjuks praegu ei ole valitsuses.Nii et, austatud rahandusminister, ärge palun tulge siia pulti rääkima, et inimeste maksukoormus langeb, olukorras, kus 2025. aastaks te olete ise ju sisse kirjutanud lisaks sellele 200‑miljonilisele käibemaksutõusule veel 700 miljonit [makse ja] maksutõuse. Ma kahtlustan, et küllap ikka Eestimaa inimesed on need, kes lõpuks selle kinni maksavad. Isegi kui osaliselt see läheb ettevõtjatele, siis lõpptarbija on ikkagi tavaline Eesti tööinimene või eakas. Kahjuks tõstab see valitsus inimeste maksukoormust ja ta teeb seda veel viisil, mida ükski valitsus teha ei tohiks, ehk suurendades teadlikult ühiskondlikku ebavõrdsust,

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised ja lõpetan selle arupärimise käsitlemise. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt, see on Riigikogu liikme Aleksandr Tšaplõgini 10. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine käibemaksu tõstmise kohta. Palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Aleksandr Tšaplõgini. Palun!

Seoses sellega palume vastata järgmistele küsimustele. Kas valitsus teab, kui palju tõstab hindu käibemaksu tõstmine? Kas valitsusel on plaan, kuidas peatada hinnatõusu? Kas valitsus arvestab sellega, et hinnatõus teeb vaesed veel vaesemaks?

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Esimene küsimus: "Kas valitsus teab, kui palju tõstab hindu käibemaksu tõstmine?" Arvestuslikult võime eeldada, et see võiks olla kuni 1,4%. Aga loomulikult, nii nagu ma juba eelmises arupärimises vastasin, see sõltub lõpuks kaupmeestest, kas nii palju tõuseb või kas tõuseb rohkem. Iseenesest põhjust, et see peaks rohkem tõusma, ei ole. "Kas valitsusel on plaan, kuidas peatada hinnatõusu?" Euroopa Liidu riikide majanduskasvu on pärssinud energiahindade kiire tõus ning sõjast tingitud kaubanduspiirangud. Eestit kui piiriäärset majandust on idakaubanduse järsk langus mõjutanud keskmisest rohkem. Hinnatõus on 2023. aasta jooksul aeglustunud. Nii nagu ma eelmises arupärimises vastasin, prognooside kohaselt jõuab see aasta lõpuks aastavõrdluses

"Kas valitsus arvestab sellega[,] et hinnatõus teeb vaesemad veel vaesemaks?" Näeme, et palga ostujõud pöördub veel käesoleval aastal kasvule. 2023. aastal prognoosime reaalpalga kasvuks 1,5%. Niisamuti on perioodil 2020–2023

"Kas valitsusel on plaan, mida teha kasvava vaesusega?" Lisaks eelmainitule leiame, et inimesi aitab ka tulumaksureform – sellest ma olen juba rääkinud –, millega taastub maksuvaba tulu kõikidele Eesti elanikele. Tänu sellele jääb inimestele rohkem raha kätte.

Suur vaesuse määr – 2021. aastal 32,7% – on näiteks ka ühe vanemaga leibkondades. Seetõttu võeti Riigikogus vastu seadusemuudatus, mis jõustub tuleva aasta 1. jaanuarist ja millega üksikvanema elatisabi tõuseb 100% võrra. Kuna vaesusriskis on ka vanemaealised, siis vanemaealiste inimeste heaolu tagamiseks ja vaesusesse langemise riski vähendamiseks prognoositakse 44‑aastase staaži puhul vanaduspensioniks alates järgmise aasta 1. aprillist 776 eurot ehk järgmisel aastal tõuseb pension 76 eurot. Lisaks tavalisele vanaduspensionile maksab Sotsiaalkindlustusamet sooduspensione. Üksi elava pensionäri toetuse eesmärk on parandada pensionäri majanduslikku iseseisvust ja vähendada vaesusriski. Toetust makstakse üks kord aastas oktoobrikuus üksi elavatele pensionäridele, kelle igakuine netopension on väiksem kui 1,2‑kordne Eesti keskmine vanaduspension. See on 2024. aastal alla [874] euro. 2024. aastal on üksi elava pensionäri toetuse suurus 200 eurot. Aitäh!

Loomulikult on probleem ka selles, et valitsus ei tee ühtegi sammu majanduskasvu taastamiseks, vaid ootab majanduslanguse lõppu ja – kuidas see tsitaat oligi? – ootab, et kriisid läbi saaksid, et saaks valitsema hakata. Tundub, et nii on see nüüd jätkunud. Aga minu küsimus teile on lihtne. Kui te räägite, et te peate ausat maksudebatti, siis kas teie hinnangul on see tõesti aus, Eesti elanike suhtes õiglane ja lugupidav, te enne valimisi ei rääkinud ei automaksust, ei käibemaksu tõusust, ei sellest 400 miljoni eurosest salamaksust, ja nüüd, kui valimised on läbi ja tulemused on käes, inimesed on oma hääle andnud, hakkate te seda maksudebatti

SKP‑st aastas intressikulusid. See on see, milleta me varem oleme hakkama saanud, aga nüüd on olukord muutunud: raha eest tuleb reaalselt maksta ja see võtab meie eelarvest väga suure summa. Mitte midagi tehes oleks see 2027. aastal olnud 480 miljonit valitsussektoris. Me lihtsalt peame midagi ette võtma. Me ei saa elada nii, nagu su eelmisest kõnest võis järeldada, et tõstame ainult toetusi ja langetame makse ja siis justkui valitseme riiki. Lisaks on meil jah, tulnud kaitsekulud peale,

siis 2024. aasta eelarve nii palju kui võimalik keskendub majanduskasvule, sealhulgas ka riigirahanduse kordategemisele. Meie laenureitinguid on juba langetatud, see tähendab kallimat raha riigile, see tähendab kallimat raha meie ettevõtluskeskkonda.

hoiavad sellega pikas plaanis energiakuludelt kokku. Investeeringud raudteedesse, teedesse, investeeringud IT‑sse. Seda kõike järgmise aasta eelarve ette näeb ja see aitab ka meie majandusel kindlasti taastuda, annab inimestele tööd. Aitäh!

vastuseid, et ainukene võimalus sellest tohutust eelarveaugust välja tulla on tõsta kõikvõimalikke makse. Ometigi olete te selle augu ju ise tekitanud oma oma niinimetatud maksuküüru kaotamisega, mis tegelikult suurendab ebavõrdsust ühiskonnas veelgi. Kui seda ei oleks, siis ei oleks vajadust maksutõusude järele, nelja aastaga oleks

kiuste kinni sellest maksuküüru kaotamisest? Kaotage see eesmärk ära ja kõik on kõige paremas korras. Aitäh! Aitäh! Küll oleks tore, kui maksuküüru tagasitoomine lahendaks kõik meie probleemid, aga vaat ei lahenda. Juba maksuküüru olemasolul oli riigirahandus kehvas seisus. Mina ei tea, miks siin saalis nii Keskerakond, EKRE kui ka kõik nõuavad, et me peaksime maksustama neid inimesi, kes teenivad 1200–2100, marginaalse maksumääraga 34,5%. Miks me nõuame, et õpetaja, päästja ja politseinik peab maksma rohkem tulumaksu? Teeb pingutuse, teenib täiendavat raha peab maksma rohkem. Vaat nemad on need, kes peavad saama karistatud, nemad on need rikkad, kes peavad rohkem tulumaksu maksma. Ei pea! Reformierakond arvabki, et inimestele tuleb jätta rohkem raha kätte, mida nad oma raske tööga teenivad, ja seda saavad nad ise otsustada, milleks nad seda raha kasutavad. Eks inimesed toovad teise käega raha majandusse tagasi ja see aitab meie majandusel taas kasvada. Tõsi, see võtab kindlasti aega, sest olukord on keeruline, elu on keeruline, aga see ei sõltu ainult Eestist, kehv majanduslik olukord ja majanduslangus on laiem.Maksuküüru kaotamisega me tõstame ka tulumaksuvabastust. See 2 miljardit, millega te opereerite, on vale, sest see on oluline kulu. Sealjuures me tõstame tulumaksuvabastuse kõigil 654‑lt 700‑le ja see toob jällegi suurele hulgale inimestele täiendavat raha kätte, tööjõumaksud langevad. See on ka põhjus, miks see, jah, on riigieelarvele lühikeses perspektiivis miinusmärgiga tehe, aga samal ajal me tõstame tulumaksu 22%‑le,

Keskkonnamaja ja teeinvesteeringud – neid teeb riik otse ja seal omaosalusest palju ei sõltu, seda teeb riik ise. Aga jah, toetusteks anname me võimaluse.

Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Suur tänu! Nüüd avan läbirääkimised ja palun esimesena Riigikogu kõnetooli Aivar Koka. austatud juhataja! Hea minister! Head kolleegid! Austatud minister, ma olen teile juba korra selle seaduse paberil siia laua peale toonud, et Eesti Vabariigis kehtib hetkel kõigile ühesugune tulumaks: see on 20%. Ei ole mõtet rääkida siin, et kellelgi on 33,4% ja kõike muud. Eesti Vabariigis on kuni 1. jaanuarini 2024 tulumaks kõigile 20%. Jah, üle 2200 euro tulu saavatel inimestel ei ole tulumaksusoodustust ja alla 1200 euro saavatel inimestel on tulumaksusoodustus.

ega ka seda, et kui kapsas purki pannakse, siis selle toote väärtus kasvab ja hind on teine, mitte ei jää samaks, kui kapsast põllu pealt ostetakse. Me selgelt viime inimesed vaesusesse. Mõni inimene saab 4 eurot tulumaksusoodustust

See oleks aus küsitlus. Me tekitame olukorra, kus selle 400 miljoni [suuruse] augu täitmiseks me igal aastal tõstame makse, makse ja makse.

praktiliselt pennigi raha. See 100 miljonit on tühine raha, seal peaks olema 400–500 miljonit, et oleks reaalne need objektid valmis ehitada. Loomulikult, kui elatakse Tallinnas või Tallinna külje all, siis ei ole vaja ühtegi senti sellistele kiirteeühendustele. Aga kui elad kaugemal?

Aga mis tegelikkuses toimub Eestis? Asfalditehased pannakse kinni, sest asfalti ei ole kuhugi panna.

valitsuselt tuli tol hetkel niisugune ettepanek, et ei lahendataks Tallinna ja Pärnu vahelist raudteed. Aga loeme nädalavahetuse uudiseid, ehitatakse valmis Ülemiste terminal ja Pärnu terminal – ainult karbid,

Mina ei saa aru, miks Ülemiste terminali ei võiks toimima panna varem, et oleksid ühendatud trammi-, rongi-, lennu[liiklus] ja bussiterminal. See oli ju selle terminali eesmärk: luua mugavad ühendused

elavnenud. Majanduse elavnemisega laekuksid paremad maksutulud ja nelja aasta pärast oleks miljard tagasi makstud. Aga mitte nii, et me tõstame makse ja loodame siis, et majandus elavneb. Ei elavne! Me järgmisel aastal läheme veel hullemasse miinusesse, nagu oleme poolteist aastat olnud.

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Ei soovi. Sulgen läbirääkimised ja lõpetan selle arupärimise käsitlemise. Järgnevalt tänane kuues päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Kersti Sarapuu, Ester Karuse ja Maria Jufereva-Skuratovski 10. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine "maksuküüru" kaotamise ja maksude tõusu kohta. Palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Kersti Sarapuu. Palun! Lugupeetud esimees! Head Riigikogu liikmed! Hea minister! Tõepoolest, see arupärimine on esitatud 10. mail ja sellest

Jah, võime uuesti üle korrata, et 2025. aastast tõuseb tulumaksuvabastus 700 euroni kuus. Praegu on kuni 1200‑eurose brutokuupalga juures maksuvaba tulu 654

Enim, 113,51 eurot saavad palgalisa need, kes teenivad 2100 eurot kuus. Uue maksusüsteemiga ei teki pensionäridel kellelgi võitu, aga kõik maksavad 2% rohkem tulumaksu. Maksuküüru kaotamine vähendab riigi tulusid mitmesaja miljoni euro võrra aastas ja see on püsikulu. Kui 1130 eurot teeniv inimene võidab aastas 38 eurot – see ei ole ka enam õige, vaatasin uued andmed üle, see on ainult 24 eurot

Ma ei hakka neid siin ette lugema, minister saab seda ise teha. Aitäh! Aitäh! Palun arupärimisele vastamiseks Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun!

ja samal ajal teenime tagasi prognoositavalt 200-300 miljonit eurot?" Vastan. Tulumaksumuudatusel on küll negatiivne mõju eelarvepositsioonile, kuid see tähendab, et inimestele jääb tulumaksumuudatuste tulemusel rohkem raha kätte. nägime, et niinimetatud maksuküür tähendas, et inimestel, kelle sissetulek jäi vahemikku 1200–2000 eurot, oli marginaalne maksumäär 34,5%. Ühtse maksuvaba tulu kehtestamisel 700 eurot võidab arvestatavalt keskklass. Näiteks päästja, kes saab täna miinimumpalka 1620 eurot, saab uue süsteemiga 636 eurot aastas rohkem kätte. Õpetaja, kes saab täna miinimumpalka [1749] eurot kuus, saab uue süsteemiga 831 eurot aastas rohkem kätte.

olulist raha kätte, orienteerivalt suurusjärgus 80–100 eurot kuus."Kuidas aitab nii‑öelda õiglane süsteem neid, kelle sissetulek suureneb 8-100 8-100 eurot, samas toidukorvi kallinemine ja muud kulud ületavad seda summat tunduvalt?" Viimastel aastatel on tehtud mitmeid otsuseid, mis on Eesti leibkondade toimetulekut parandanud. Pensionid

toetusi maksta."Millise sissetulekuga on Reformierakonna valijad, kes soovisid nn õiglast maksusüsteemi, seades väiksema sissetulekuga inimesed väga rasketesse oludesse?" Ma tõesti usun, et erakondi toetatakse lähtuvalt maailmavaatest, mitte sissetulekust. Mul on väga keeruline seda täpset sissetulekut öelda. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd küsimused. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Austatud minister! Te siin lugesite ette, kui palju kellegi palk tõuseb aastas. Aga kas te olete teinud ka teistsugust rehkendust, kui palju nende reaalne sissetulek väheneb sellesama tulumaksu tõusuga, käibemaksu tõusuga, igasuguste aktsiiside ja lõivude tõusuga, automaksuga, peretoetuste kaotamisega, laste huvikoolitoetuste vähendamisega ja nii edasi? Tegelikult, olgem ausad, kui te need plussid ja miinused kokku panete, siis Eesti inimesed kaotavad. Aitäh!

et me alandame makse ja maksame toetusi. Riigi raha – üllatus-üllatus! – tulebki maksumaksjate käest. Selleks, et seda riiki ülal pidada, on meil raha vaja.

pensionid tõusevad – sellest ma olen siin juba rääkinud –, aga kuskilt peab riigile maksutulu tulema.See, kui palju inimestel konkreetselt kulub käibemaksu peale või mootorsõidukimaksu peale või muudeks kuludeks – huvihariduselt ei ole keegi raha ära võtnud, see väide ei vasta tõele

siis on päris kummaline, et mitte öelda avalikkust eksitav, tuua näiteks, et näete, tulumaksureformist võidetakse. Teil on tulemas see 400‑miljoniline salamaks. Teil on tulemas kas töötuskindlustusmakse määra tõus või mingi muu tõus, me veel ei tea, mis see olema saab, sest tööturu osapooltega te pole neid asju veel läbi rääkinud. Lisaks hunnik kaudseid makse: käibemaksu tõus, täiendavad aktsiisid, automaks. Tegelikult tuleb neid vaadata kogumis. Tuleb ju vaadata kogumis? See on absurdne, et te võtate ühe konkreetse maksureformi ja näitate, et näete, siit on võit, jättes kõrvale selle, et tegelikult teise käega võetakse 900 miljonit eurot ära.Mu

tööjõumaksud langevad, inimesed saavad rohkem raha kätte.Teiselt poolt loomulikult, käibemaksu tõus, aktsiiside tõus, mootorsõidukimaks need on täiendavad maksud, mille puhul inimesed tegelikult saavad otsustada, kas sõita väiksema või suurema autoga ja kui palju nad mida tarbivad. Tegelikult rikkamad inimesed maksavad käibemaksu kokkuvõttes rohkem, sest nad tarbivad rohkem ja kallimaid tooteid, ja nii edasi.See

koormus inimeste jaoks. Nüüd selle konkreetse küsimuse kohta. 1200 eurot teeniv inimene – jah, tulumaksumuudatuste mõju on talle väiksem,

pooled inimesed ei võida sellest maksumuudatusest mitte midagi, teiste maksudega võetakse neilt palju rohkem ära. Miks te jutustate kogu aeg, et te teete tohutu kingituse keskklassile? Aitäh!

[inimesel] ilmselt on ta kuskil 400–500 euro vahel aastas. See ongi see, mida ma ka Tanelile selgitasin, et kui me räägime konkreetselt tulumaksureformist, siis inimeste sissetulekud tõusevad.

ka vajalik, sellepärast et meil on riigieelarve kehvas seisus. Kahjuks, jah, me oleme olukorras, kus me peame mitmeid makse tõstma, me peame riigieelarvesse täiendavaid tulusid tooma selleks, et oma kohustustega toime tulla, nii seniste kui ka lisanduvatega. Eks siin on ka, ma julgeksin öelda, pikk pidu käinud erinevate toetuste tõstmisel, erinevate püsikulude sisse[toomisel], mis nüüd tuleb kinni maksta. Aitäh!

Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed ja austatud minister, keda ma momendil ei … Aa, on ikka olemas.

Viimaste aastate riigieelarve miinus, mis sel aastal ulatub jõudsalt üle miljardi, näitab seda kõige ilmekamalt. Juba eelmisel aastal tasusime jooksvaid kulusid laenu arvel. Keskerakond on aastaid välja pakkunud kehtestada astmeline tulumaks, mis on selle saavutamiseks üks loogilisemaid ja mõistlikumaid viise ja mille juures on loomulik, et miinimumpalka teenivad inimesed peaksid olema tulumaksust vabastatud. Tööandjate keskliidu volikogu esimees, ettevõtja Kai Realo ütleb, et maksu tuleb koguda maksujõulistelt ning et kõikidelt ühtlaselt võttes riiki pidada ei saa. saa. Ta lisab oma seisukohas: "[‑‑‑] maksuküüru kaotamine on naeruväärne, kui samal ajal on vaja aina uusi makse kehtestada. See on kõigile selge, et maksuküüru kaotades tekitatakse samadele inimestele sama maks veel ebaõiglasemalt, vähemalt mõni inimene võib seda nii tajuda. Julgen arvata, et valijad maksuküüru kaotamist ei nõua." Täna viiakse ellu Reformierakonna suurimat lubadust, tulumaksureformi, mis nõuab püsikuluna igal aastal ligi 500 miljonit eurot. Teame, et ühtne tulumaksuvabastus 700 eurot ei too kuni 1200 eurot palka saavatele inimestele sisse praktiliselt mitte midagi, samuti pensionäridele. Jah, vahemikus 1600–2100 eurot teenivatele inimestele toob see lisasissetuleku 50–113 eurot kuus. Kui me kuulsime enne, et rahandusminister rääkis tuhandetesse eurodesse jõudvast aastatulust, siis me peaksime ikkagi lähtuma sellest, et kuus teenitakse 50–113 eurot.

kellelgi võitu, samas maksavad nad 2% rohkem tulumaksu. Nemad ei võida kehtestatud maksuküüru kaotamisest midagi. Käibemaksu tõus, mis saab alguse juba aastal 2024, mõjutab kõige rohkem vaesemaid elanikkonnagruppe, sest nemad [kulutavad] kõige suurema osa oma sissetulekust olgu selleks toiduained, esmatarbekaubad, riided, millele lisanduvad kulud eluasemele, küttele, elektrile ja paljule muule. Rahandusministri soovitus muuta tarbimisharjumusi lihtsalt ei päde, kuna pole enam kuskilt kokku hoida. Kurb, et selle seadusega minnakse selgelt appi sellele ühiskonnaosale, kes seda abi ei vaja, väiksema palga saajad sellest ei võida. See kasvatab ebavõrdsust meie ühiskonnas veelgi. Maksuküüru kaotamine vähendab riigi tulusid 490 miljoni võrra. Kuigi peaminister toonitab, et maksusüsteem muutub õiglaseks, eriti õpetajate ja teiste suhtes, siis tegelikkuses tuleb võidu asemel suur kaotus,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

Põhjenduseks tuuakse, et selle väikese või olematu võidu tõttu kaotatakse palju enam. Täna on riigieelarves ikka veel suur auk ning nuputatakse, milliseid makse tõsta. No teeme neid otsuseid ikka niiviisi, et riik ka edasi läheks, mitte niisuguseid, mis viivad inimesed vaesusesse.

aga see, mis järgmisest aastast tekkima hakkab, on tõesti Reformierakonna maksuküür, ja see maksuküür rõhub kõige rohkem madalapalgalisi.

Rootsi on järgmise aasta riigieelarvesse planeerinud madalapalgalistele tulumaksusoodustuse ja aktsiiside langetuse. Vaatame, mis meie lähem naaber Soome teeb.

maksude ülevaatamist, et kuskilt makse maha võtta, et kuidagi majandust elavdada.Meil rahandusminister mõned küsimused tagasi teatas, et see valitsus makse ei tõsta.

kolmeks kuuks töötajatele töötasutoetus, pankadega läbirääkimine, et pangad annaksid maksepuhkust, investeerimisvõimalused. Ja tänu sellele võis järgnevatel aastatel hõisata, et Eestis majandus kasvab, sest tehti õiged otsused. Nüüd teevad Soome ja Rootsi meie eeskujul otsuseid. Aga mis meil Eestis toimub? Meie teeme otsuse – rahandusminister küll ütles, et makse ei tõsteta, aga mina loen seaduseid ja seal on see väga selgelt kirjas –, et maksud tõusevad. Ja küsimus ei ole ju ainult tulumaksus, mis tõuseb 10%.

ehk oluline osa sisendihindadest. Minu arvates Eesti riik võiks täna öelda, et me tahame olla tööstusriik, ettevõtjasõbralik riik, sest raha tuleb ainult ettevõtlusest. Ei tule Eesti Pangast ega riigieelarvest, vaid tuleb ettevõtlusest, kuigi siin saalis on arvatud, et tuleb Eesti Pangast.

järgmistel aastatel oleks majandustõus. Majandustõusuga paraneks maksude laekumine ja ei oleks vaja neid rumalaid maksutõuse. Igal juhul Isamaa Erakond on väga selgelt sama meelt kui enne valimisi:

Sellele vastab rahandusminister Mart Võrklaev. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Lauri Laatsi, et arupärimist Eestimaale tutvustada. Palun! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea rahandusminister! Tõesti, arupärimine oli esitatud viis kuud tagasi.

siis need majandusuudised, mis sealt vastu kajavad, ei ole meeldivad. Täna oli see päev, kus tegin Delfi lahti ja lugesin, et Cleveron koondab 38 inimest. 38 inimest jääb töötuks! Iga päev tulevad sellised uudised. Vaatamata sellele me räägime maksutõusudest ja me räägime uute maksude rakendamisest, ja automaks on uus maks.

Ma ei hakka arupärimise küsimusi ette lugema. Ma tean, et härra rahandusminister saab sellega väga hästi hakkama ja saab ka vastustega loodetavasti hakkama. Aga lähtudes uuest eelnõust, kindlasti on saalis väga palju küsimusi selle uue eelnõu kohta. Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva, et vastata arupärimisele, mis kannab numbrit 118. Palun!

Suvel või suve lõpus ei olnud tegemist mootorsõidukimaksu eelnõuga, vaid mootorsõidukimaksu eelnõu väljatöötamiskavatsusega, kus olid

kolm nädalat on selle kooskõlastusring ja avaliku debati ring, enne kui see Riigikokku jõuab. Ootame ka tagasisidet ja arutame. Aga nüüd konkreetsete küsimuste juurde. Küsimus number üks: "Kas Teil on kavas välja töötada riigiprogramm, mille eesmärgiks on toetada neid inimesi, kes ei saa endale lubada keskkonnasõbralikumat (st kallimat) autot, ei suuda maksta automaksu oma vana auto oma vana auto eest, kuid kelle jaoks auto on ainuke liikumisvõimalus (näiteks maapiirkondade elanikele)?" Vastus. Mootorsõidukimaksu väljatöötamisel on eesmärgiks võetud, et maks peaks olema maksevõimet arvestav, see tähendab, et maksukoormuse jaotus peab olema õiglane. Mootorsõidukimaks ei tohi olla liiga regressiivne, nii et odavama (vanema) sõiduki omanikud maksaksid oma sissetuleku suhtes oluliselt rohkem maksu kui kallima

autostumist, eeskätt linnades, ja liikuda säästvama liikumise poole, liikuda sinnapoole, et meil oleksid säästlikumad autod, et meie keskkond oleks puhtam.

Teine küsimus: "Miks valitsus loobus loogilisest sammust maksustada autosid lähtuvalt nende hinnast?" Mootorsõidukimaks kannab endas Eesti sõidukitele suunatud keskkonnamaksu eesmärki, nagu ütlesin, liikuda puhtama puhtama keskkonna poole. On üldteada, et sõidukite kasutamisega kaasneb oluline negatiivne välismõju: tootmissaaste, heitmed, ajakulu, ummikud, õnnetused, massist tulenevad heitmed, teede kulumine ja nii edasi. Just seepärast on mootorsõidukimaksu väljatöötamisel seatud eesmärgiks kasutada sõidukite neid omadusi, mis väljendavad mõju keskkonnale, ka uues eelnõus on nendeks CO2heide ja mass. Küsimuses [mainitud] hinnakomponendi arvesse võtmine tähendaks oluliselt keerukamat maksu administreerimise skeemi, mis muudaks selle keerulisemaks

riigi elanike kui ka ametnike vaates ja ilmselt tekitaks palju võimalusi selle hinnaga manipuleerida ja selle üle vaielda. Praegu on võetud aluseks CO2ja mass, mis tulevad registrist

küsimus: "Valitsuse üks põhiargumente automaksu kehtestamiseks on see, et Eesti on ainus EL‑i riik, kus automaks puudub. Arvestame aga praegust reaalset olukorda – suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal Eestis vaid kasvab. Miks on vaja automaksu kehtestada just praegu, kui seda saaks teha mõne aasta pärast, kui meie majandus on loodetavasti paremas seisus?"

ja energiapoliitika eesmärkidesse panustamise rolli, et me liiguksime puhtama keskkonna poole. Kui siin on tehtud ettepanek, et see võiks rakenduda siis, kui meil on majanduskasv, siis prognoosid näitavad, et 2025. aastaks me oleme keerulistest

autostumist pidurdada 1–3% võrreldes 2021. aastaga, ja vähendame transpordisektori heitmeid. Eelarve mõju on 230 miljonit.Ma

arvestades asjaolu, et uute autode soetamine muutub kallimaks. Kui te esialgu plaanisite eelarvet täita 130 miljoniga,

jõulisemalt kliimaeesmärkidele lähemale, vähendaks heitmeid. Saigi lähtutud puhtalt CO2‑st ja valem koostatud nii, et kui sul CO2heitmeid ei ole,

Tänase mootorsõidukimaksu valemi järgi on aastamaksu puhul nii, et kui sul on kergem ja vähem saastavam auto, siis sa maksad vähem, kui see on väga tugevalt saastav ja väga raske, siis sa maksad rohkem. Nii on ka registreerimistasu puhul, sealt see numbrite erinevus [tuleb]. Nüüd küsimus selle kohta või väide, et meil hakkab autopark vananema.

ja rasked, siis nad on kallimad. Isegi kui nad on vanad, siis ikkagi on keskkonnamõju nende parameetrite tõttu suurem ja hind kallim. Nüüd, Eesti-siseste omanikuvahetuste

Kõigile on teada, et Eesti on üldiselt püüdnud oma maksupoliitikas kasutada makse, mis on väga lihtsad ja läbipaistvad. Ka meie fraktsioon on kohtunud mitte ainult autoprofessionaalide, vaid ka nende inimestega, kelle jaoks auto on erakordselt oluline. Üks ettepanek, mille just autoprofessionaalid tegid, oli see, et automaks võiks olla ühekordne, siis kui auto ostetakse, ja ta võiks olla mõnevõrra suurem, aga neid igakuiseid makse enam ei oleks. Kui palju on see

Aitäh! Lihtsalt pult ei töötanud. Me saime aru, et lihtsalt see monitor vist ei toimi praegu, aga muidu on kõik hästi. Ma tänan selle küsimuse eest. Jah, vastab tõele, mida Lauri Laats ütles, kindlasti me püüame selle korda teha, aga tuleb öelda, et

Mu küsimus on: kas teie pikk plaan on selline, nagu juhtus Norras, et elektriautodel olid maksusoodustused ja kui ühel hetkel oli elektriautosid palju, siis pandi ka nendele maks peale, et tulud jääksid eelarves samaks, või teie plaan arvestabki tulude vähenemisega tulevikus?

50 eurot. Kuna igal sõiduvahendil on see keskkonnamõju olemas, [mõju] teedele, tootmismõju, eks seal on ka selline võrdsuse printsiip

siis ajapikku jääb neid aina vähemaks, tulevad säästlikumad, kergemad ja siis see summa hakkab vähenema. Aga nii pikka põhjendatud põhjendatud või analüüsipõhist arvutust ei ole millegi pealt teha, sellepärast et see sõltub hästi palju sellest, kuidas inimeste käitumine muutub, aga teoreetiliselt võiks see olla nii, et pikemas vaates hakkab see vähenema.

ja mõtlesin küsida, et kas poliitilise diskussiooni ausameelsuse huvides oleks mõeldav, et automaksust rääkides lõpetaks kogu selle kliimajutu CO2‑st ja kõigest sellisest ära ja ütleks lihtsalt ausalt:

et mootorsõidukimaksul on keskkonnale mõju ja see tuleb sellest, et saastavama auto omanik maksab rohkem, vähem saastava [omanik] vähem. Aga teine pool on loomulikult samamoodi aus ja seda ei ole keegi proovinud eitada, seda olen ka mina korduvalt öelnud, et sellel maksul on kaks põhilist eesmärki. Üks on keskkonnaaspekt ja teine on see, et meil riigieelarve on kehvas seisus, meil ei ole raha ja meil on täiendavaid tulusid vaja. Aus ja läbipaistev debatt, mida te soovite, seda me siin peame, seda olen mina pidanud. Kui

Tegemist on ju puhtalt maksuga, mida tahetakse inimestelt ära korjata, ja see keskkonnaaspekt on ainult nüanss, on ainult nüanss, mida nimetatakse rohepesuks. See on puhas rohepesu. Tegelikult on raha puudu ja raha tuleb rahvalt kätte saada. Kui esialgu sooviti kätte saada 130 miljonit, siis süües kasvab isu, nüüd on see number juba 230 miljonit. Arvestades praegust majandusolukorda, arvestades asjaolu, et autod on muutunud kallimaks, sisendihinnad on juba kallimad, käibemaks tuleb peale suurema määraga, euribor on kallim, siis tegelikult tavaperele muutub auto peaaegu

See on ju puhas vale. Kui me vaatame kas või seda tabelit, mis täna esitati, mis jõudis meedia vahendusel ka inimesteni, siis on ju selgelt näha, et kõik autod, vaatamata heitmetele ja auto vanusele, on maksustatud. Tegelikult, kui me vaatame kogu seda hinnarallit, siis ma väidan, et inimesed jätavad autod alles ja Eesti autopark vananeb.

Me räägime lisatulust riigile 230 miljonit. 230 miljonit! 130 oli esialgu. Päris suur summa ja see kõik tuleb meie taskust, tavainimese taskust. Ma ei kujuta ette, et perekond, kus on

ja registreerimistasu on 6000 eurot. See on tavaline pereauto – 6000 eurot, kui tahad seda osta.

Hea juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! "Eesti Autoomanike [Liidu] juhatuse hinnangul on automaksu eelnõuga edasiliikumine olukorras, kus selle vastu koguti enam kui 77 000 allkirja ning kus enne valimisi selleteemalist arutelu ei peetud, ühtlasi nii vastutustundetu kui ohtlik pretsedent. Automaksu ja ka teiste maksutõusude puhul oleme näinud, et valimiste eesmärk on inimeste hääl kätte saada, seost lubaduste, kodanike soovide ja tegude vahel oluliseks ei peeta. [‑‑‑] Olukorras, kus näiteks Soome ja Rootsi vähendavad majandusliku olukorra tõttu autoomanike maksukoormust, suutsid meie valitsejad esialgu 120‑miljonilise maksu asemel eelnõusse kirjutada aga ligi kaks korda suurema summa." See on Eesti Autoomanike Liidu arvamus

alles. Kütusekulu vanal diislil oli 8,3, praegu on keskmine 4,7, aga maksma hakkan selle uue auto eest, mis tegelikult on palju keskkonnasõbralikum, poole rohkem.

Ma võin öelda, et ajakirjanduses levib informatsioon, et see firma on oma autod registreerinud Lätis. Võib-olla ei ole mõtet enam seda rumalust teha. Lootus oli see, et kui … Palun

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Härra minister! Ma mõtlesin, et ma veidikene annan konteksti sellele, milline on tegelik plaan ja kuhu see automaks väga hästi sobitub. Kaks nädalat tagasi esitleti Riigikogus keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil Rohetiigri välja töötatud dokumenti nimega "Ehituse teekaart 2040". Selle avaslaidil oli lühike kokkuvõte sellest teekaardist. Seal oli

See kokkuvõte ütles järgmist: "Aastal 2040 elab enamik Eesti elanikest tihedalt asustatud linnades, kus paljud eluks vajalikud sihtpunktid asuvad veerandtunnise jalgsikäigu, ratta- või ühissõidukisõidu kaugusel. Uued ehitised ja kvartalid paiknevad enamasti bussi-, rongi- ja trammiühenduste läheduses ja sinna pääseb hõlpsalt ligi autota. [‑‑‑] Loodus ei lõppe seal, kus algab linn. [‑‑‑] On 15 minuti linnad ja ühe tunni Eesti." Ilmselt on paljud teist kuulnud seda 15 minuti linna juttu kui midagi toredat ja positiivset. Tegelikult selle tegelik pale on ju see, et meile on antud selle plaani kohaselt range soovitus püsida linnas või linnaosas, kus me saame liikuda jalgsi või rattaga 15 minuti kaugusele. kaugusele. Täna seda eelnõu tutvustades püütakse jätta muljet, et justkui arvestatakse oludega meie maapiirkondades, kus tõesti auto ei ole inimestele mitte luksusese, vaid on tarbeese, eluks vajalik tööriist, kui soovite. Tavaliselt on maapiirkonnas, kui inimestel juhtuvad peres olema lapsed, autosid vaja kaks, sest laste viimine kooli, lasteaeda, huviringidesse – selle logistika korraldamine ilma autodeta on praktiliselt võimatu. Tegelikult, nagu me näeme, muudetakse auto omamine ka maapiirkondades

et võiks teha teene poliitilisele kultuurile, võiks teha teene Eesti avalikkusele ja lõpetada ära selle rohepöörde jutuga seonduva lõputu vassimise,

Inimesi ei tohiks pidada debiilikuteks, kes mitte millestki aru ei saa ja kellega võib lõputult manipuleerida ükskõik kui läägeid ja valelikke loosungeid lehvitades. Meil siin saaliski on üks elav klassik, kes on öelnud, et uskumatult palju valetatakse. Uskumatult palju valetatakse! Inimene kindlasti teab, millest ta räägib. Ja tal on õigus! Valetataksegi meeletult palju. Vähe on valdkondi, kus seda valetamist on rohkem kui seesama niinimetatud rohepöördega seonduv.

Minu küsimus on see, et kui soovitakse õigustada inimestelt 200 miljoni, 230 miljoni euro äravõtmist, siis peaks olema natuke rohkemat kui see, et öeldakse, et me usume, et sellest võiks ikka midagi natukene kasu olla. Minu meelest peaks seda siis tõestama. Te peaksite tulema välja konkreetsete arvutustega, konkreetsete numbritega ja näitama ära, et see on ka päriselt, tõsikindlalt usutav, mida see reaalselt planeedi kliima tuleviku seisukohast muudab, et te selle 230 miljonit kokku kraapida võimaldava automaksu kehtestate. Näidake ära! Või loobuge palun sellest pidevast manipulatiivsest CO2ja kliima retoorikast.

vaja. Istume maha, näiteks valitsuses, ja mõtleme, mis me nüüd teeme. Mis me teeme? Midagi tuleb inimestele öelda, kuskilt tuleb raha võtta, millegagi tuleb seda õigustada. Kehtestame näiteks juuste- ja habememaksu.

Aga põhjendame samamoodi loodushoiu argumendiga! Mõelge, kui palju vähem vett kulub, kui inimesed ei pea tihedalt oma juukseid ja habet pesema! Ei ole habet, ei ole juukseid, ei ole vaja neid pesta. Hoiame kokku palju liitreid vett, ei raiska vett! See on ju vee raiskamine, see on luksus, pidada juukseid ja habet ja kogu aeg pesta neid, iga päev või üle päeva. Kui palju läheb elektrit ja energiat, et seda vett soojendada! Ega siis inimesed ju külma veega ei pese pead ja juukseid. Kust elekter tuleb? See mõjutab ju kliimat. Kliimat! CO2eraldatakse ju sellega! Narvas aetakse põlevkivi ahjudesse, selleks et inimesed saaksid oma luksuslikku habeme ja juuste pidamise hobi jätkata. Edasi, tervishoiu argument. Mõtelge kõik, mis see planeedile teeb! Tuleb keemiat toota: šampoonid, palsamid, igasugused hooldusvahendid. Ja veelgi enam: kus teevad endale pesa täid?

selleks et te oleksite totaalselt riigivõimust sõltuvad, üheski oma elu aspektis ei saaks iseseisvalt hakkama. Nad ei rääkinud sellist juttu, et tahavad hävitada ühiskondliku vabaduse ja diktatuurilise korra kehtestada. Ikka oli jutt ilusatest loosungitest: meil on vaja ühiskondliku õigluse eest seista, meil on vaja lõpetada klassirõhumine, meil on vaja ületada klassirõhumine, meil on vaja liikuda edasi klassidevabasse ühiskonda, kus valitseb harmoonia, üksteisega arvestamine, võrdsus. Ilusad loosungid. oli? Tegelikult oli vaja lihtsalt inimeselt lehm ära võtta, et ta iseseisvalt hakkama ei saaks, ei saaks ennast ise elatada, peaks minema kolhoosi tööle ja nii edasi. Aga loosungid olid ilusad. Selle kliimaasjaga on täpselt samasugune asi. asi. Sellepärast ma kordan, nii selle automaksuga seonduvalt kui ka kõigi muude asjadega seonduvalt: me teeksime teene Eesti ühiskonnale ja ka Eesti poliitilise kultuurile, kui räägiksime asjadest ausalt, nii nagu on. Tahate inimestelt 200, ütleme, veerand miljardit eurot kätte saada lisaks muule, siis öelgegi nii: tahame teilt saada raha veerand miljardit ja sellepärast kehtestame selle maksu. Kõik! Me ei hakka teile siin vassima, valetama, mingisuguseid loosungeid esitama, et seda asja kuidagi paremas kastmes serveerida.

seda parem on, sest seda kiiremini tuleb ka teie valitsusele lõpp. Konservatiivid kindlasti tühistavad selle maksu, me ei nudi seda väiksemaks, me ei tee seda mõistlikumaks. Kui me peaksime võimule saama e‑valimiste jätkumise tingimustes on muidugi keeruline ette kujutada, kuidas see peaks juhtuma –, siis sajaprotsendilise kindlusega seisame selle eest, et kogu see valelik maks ja kõik muud sarnased valelikud niinimetatud rohepöördemaksud saaksid täielikult tühistatud. Aitäh!

Eks see on teil usu küsimus, kahjuks teadus väidab vastupidist. See, et mootorsõidukimaks on keskkonnamaks, on

prioriteet jalakäijal ja jalgratturil. Loomulikult ei tähenda see seda, et autoga ei saaks sõita või poleks neid võimalusi. Me ei lähe kelleltki midagi ära võtma, nii nagu siin ähvardati või kellegi unistused on, inimestel on vaba voli liikuda nii, kuidas nad soovivad. Küll on meie soov suunata inimesi linnakeskkonnas vähem autot kasutama

et kui sul on vanem auto ja sa ei suuda endale kohe uut ja säästlikumat osta, siis see maks mõnevõrra langeb, aga sellegipoolest on sul valikuvõimalus, kui see on saastav ja raske,

inimestelt nii-öelda autosid ära võtta või teha seda nende jaoks kättesaamatumaks, kui see neile eluliselt vajalik on. Kellegi huvi ei ole inimesi hobuse selga

Jaa. Ma püüan selle lühida hoida, et Riigikogu saaks töötada efektiivselt. Ma vastan ainult sellele ministri mõttele, et me ei võta kelleltki midagi ära. Ma tahan öelda seda, et kui majanduslanguse tingimustes tõstetakse makse ja koormisi, kui me juba iga päev loeme uudistest seda, kuidas töökohad kaovad, siis see ilmselgelt vähendab perede toimetulekut. Kui me nüüd mõtleme sissetulekutele, eriti maapiirkondades, kus need on niigi keskmisest väiksemad, kui me mõtleme sellele, et auto omamine muudetakse kallimaks, siis ilmselgelt te võtate inimestelt midagi ära. Kui veel otsesemalt öelda, siis see 230 miljonit, mis on plaanis kokku korjata riigieelarvesse, ei tule õhust, vaid see tulebki inimeste ja ettevõtete käest. Aitäh!

Arupärimine on riigieelarve puudujäägi kohta, nr 121. Arupärimisele vastab rahandusminister Mart Võrklaev. Ma palun arupärijate esindaja Varro Vooglaiu Riigikogu kõnetooli, et arupärimist tutvustada. Palun!

Tõepoolest esitasime juba maikuu alguses arupärimise riigieelarve puudujäägi kohta. Täpsemalt kirjutasime, et Rahandusministeeriumi avalduste kohaselt on Eesti majanduse kasv planeeritust väiksem, muu hulgas seetõttu, et teised Euroopa riigid toetasid oma ettevõtteid rohkem ja nende riikide ettevõtete konkurentsivõime on seetõttu ka parem. Kui ettevõtete olukord halveneb, halveneb ka maksulaekumine. Seega ei ole põhjendamatu arvata, et valitsuse planeeritavad ja osaliselt juba Riigikogus läbi surutud maksutõusud halvendavad ettevõtete olukorda veelgi ning nende konkurentsivõime kahaneb jätkuvalt. Riigieelarve tegelik, planeeritust suurem puudujääk tuleneb ka Rahandusministeeriumi analüüsi kohaselt majanduslangusest, mitte lastetoetuste või kaitsekulutuste tõusust. Erinevates kriisides soovitatakse järgida ekspansiivset fiskaalpoliitikat, mis muu hulgas tähendab maksude alandamist, võimaldades majandusel kosuda ning ettevõtteid toetada. Kitsendav fiskaalpoliitika ehk maksude tõstmine jahutab majandust, vähendab tarbimist ning toob omakorda kaasa maksutulu vähenemise. See peaks olema maksu- ja majanduspoliitika ABC. Ettevõtja Indrek Neivelt on selle kohta hiljuti kirjutanud – kevadel on see kirjutatud –, tsiteerin: "Eurotsoonis on riikide võlatase veidi alla 100% riikide SKT-st. Kreekal on kõrgeim ja meil madalaim ning vahe on kümnekordne. Meil on 16% ja Kreekal 170% SKT-st. Eurotsooni selle aasta prognoositav eelarve puudujääk on tasemel 3,6% SKT-st. Meie viimane rahandusministeeriumi ennustus on 4,3%. meil on keskmine eelarve puudujääk ja laenukoormus kuus korda madalam eurotsooni keskmisest." Sellega seonduvalt oleme palunud rahandusministrilt vastust järgmistele küsimustele. Millist maksupoliitikat kavatsete eelnevat silmas pidades rahandusministrina rakendada ja milliste põhjendustega? Kas kavatsete osutatud tõdemusi arvesse võtta? Teiseks, kas või milliseid analüüse on tehtud selle kohta, kui palju võib maksulaekumine planeeritava käibemaksu tõstmise tagajärjel väheneda ja kui palju varimajandus kasvada? Kolmandaks, kuidas hindab Rahandusministeerium olukorda, kus riigi võlatase on madal ning keskmine eelarve puudujääk ja laenukoormus kuus korda madalamad eurotsooni keskmisest? Kuidas peate võimalikuks maandada riski, et teised riigid, mis on võtnud palju rohkem võlgu, saavutavad seeläbi Eesti ees suure eelise, sest laenamisega saadud raha võimaldab majanduslikku edu saavutada, samas kui inflatsioon kahandab pidevalt reaalset võlakoormust?

Vastus: Eesti üheks maksupoliitiliseks eesmärgiks on olnud maksude osalise ümberorienteerumise abil nihutada maksukoormust tulu maksustamiselt tarbimise, loodusvarade kasutamise ja keskkonna saastamise

tulusid ja tegelikult me katame laenu arvelt ka püsikulusid. See ei ole kuigi jätkusuutlik, kui meie maksubaas on väiksem kui kulubaas."Kas ja milliseid analüüse on tehtud selle kohta, kui palju võib maksulaekumine planeeritava käibemaksu tõstmise tagajärjel väheneda ja kui palju varimajandus kasvada – eriti majutussektoris, kus kavandate eriti suurt, koguni 2,4-kordset käibemaksu tõusu?"

"Kuidas hindab Rahandusministeerium antud olukorda, kus riigi võlatase on madal ning keskmine eelarve puudujääk ja laenukoormus kuus korda madalam eurotsooni keskmisest? Kuidas peate võimalikuks maandada riski, et teised riigid, mis on võtnud palju rohkem võlgu, saavutavad seeläbi Eesti ees suure eelise, sest laenamisega saadud raha võimaldab majanduslikku edu saavutada, samas kui suur inflatsioon kahandab pidevalt reaalset laenukoormust?" Vastab tõele, et Eesti võlakoormus on üks Euroopa madalamaid. Probleem ei seisne siiski vaid võlakoormuses, vaid meie

Pikaajaliselt ei ole see aga jätkusuutlik, mistõttu tuleb valida, kas tõsta maksukoormust, et pakkuda avalikke teenuseid senise kvaliteediga, või vähendada avalike teenuste hulka. Tänane valitsus on

Tuleb ka arvestada, et tulenevalt euribori kasvust suureneb intressikulude osakaal märgatavalt. See on seni tegelikult olnud Eesti eelis, et esiteks, meil ei ole olnud laenukoormust, teiseks pole olnud ka intressikulusid. Varasemalt on intressikulude

See vahe on 300 miljonit, lisaks laenude tagasimaksed. See on kõik täpselt see raha, mida me saaksime kasutada Eesti majanduse ergutamiseks, õpetajate palga tõusuks ja erinevateks investeeringuteks. Aitäh!

kõrvus kumisema. Ma mõtlesin, et kas te päriselt ka mõtlete nii. Te ütlesite, et te ei pelga praegu eriti seda, et varimajandus võiks kasvada või et maksude tõus võiks jahutada meie majandust, sellepärast et inimeste kindlustunne on praegusel ajal tõusmas.

kellel praegu oleks kindlustunne nii majanduslikus kui muus plaanis tõusnud. Ma ütleksin, et praegust aega, vastupidi, defineerib see, et inimeste kindlustunne kahaneb ja laguneb tohutus kiiruses, tohutus tempos, ettevõtted tõmbavad kulusid kokku ja nii edasi. Jaa, ma tean, aeg on läbi. Aitäh! Hea küsimus. Hea meelega selgitan. Nüüd tuleb vaadata seda, et täna on loomulikult inimeste kindlustunne madal, ettevõtjate kindlustunne on madal, meil on keerulised ajad. Tänaseks ei ole meil ka maksutõuse olnud. Kui me suve alguses rääkisime käibemaksumuudatustest 2024. aastal, siis majandusprognoos näitas – mille osa on ka see, kuidas meie majandusel minema hakkab, kuidas ettevõtted ja Eesti inimesed ennast tunnevad

saab pakkuda nii omavahendite kui välisvahendite toel. Me peame ka aru saama, et me oleme väike nii-öelda avatud majandus ja ainult Eestis me täna kogu majanduse olukorda ei päästa, kui see majanduskriis on laiem: Rootsis, Soomes, mis on meie eksporditurud, ja ka laiemalt Euroopas. Meil on majanduses keerulised ajad ja Eesti valitsusel üksi kogu Eesti majandust päästa või seda suurelt kasvama panna [ei

palgatoetused töövõtjatele. Tänu sellele majandus tõusis. Siis tuli võimule Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus.

Ja siis laekus, oh imet, riigieelarvesse 600 miljonit nagu puhast raha. See löödi kiiresti laiaks, sest kolmas osapool seda soovis.

Ma näen, kuidas teised kaupluseketid pingutavad, et ka oma hinnad alla lükata, aga uuest aastast tõusevad kõik maksud. Ehk rahulikult võib öelda, et ükskõik mis sa teha tahad,

Riiki ei ole võimalik rikkaks maksustada. Kui riik tahab saada rohkem maksutulu, siis ainukene loogiline võimalus selleks on soodustada ettevõtlust, et ettevõtlusel läheks hästi, käibed kasvaksid, kasumid kasvaksid ja seeläbi saaks ka riik rohkem maksusid. Meile tundub see nii lihtne, nii iseenesestmõistetav, nii printsipiaalne. Praeguse valitsuse käitumisest nähtub risti vastupidine lähenemine. Kui on tarvis rohkem raha, siis mitte ei hakata ettevõtete tegevust soodustama, vaid vastupidi, pannakse neile rohkem koormisi, võetakse rohkem ära, andmata endale aru, et pikemas perspektiivis saetakse sedasi ju oksa, millel istutakse. Nüüd, asi, mis mulle ministri selgitustest kohe mitte kuidagi arusaadav ei ole, on see, kuidas valitsusel on mingisugune ettekujutus, et tulevikus võiks meil hakata majandus kasvule pöörama. Ma ei tsiteeri praegu täpselt, ei jõudnud sõna-sõnalt üles kirjutada, aga ma sain aru, et te ütlesite, et järgmisel ja ülejärgmisel aastal eeldatavasti veel pikemas perspektiivis pöördub meie majandus tõusule. Miks ma sellest aru ei saa? Ei saa sel lihtsal põhjusel, et samal ajal te ju ise üha intensiivsemalt jõustate seda niinimetatud rohepöördeprogrammi, mis vastupidiselt just nimelt lämmatab majanduskasvu eeldusi. Kuidas on võimalik üheaegselt liikuda selles suunas, et lõpetada Eestis ära põlevkivienergia tootmine ja kasutamine, ja teiselt poolt loota sellele, et meil hakkab majandus kasvama? See on sõna kõige otsesemas mõttes loogiline vastuolu. Absurd! Sellepärast et üheks majanduskasvu kõige olulisemaks eelduseks ongi ju see, et meie ettevõtetel on teiste ettevõtete ees mingisugune konkurentsieelis. Kõige tõsisem konkurentsieelis, mida me saame nendele tekitada, ongi see, et nende käsutuses on odav energia.

ettevõtted hakkavad sellest hoolimata teenima tulevikus riigile veelgi suuremat maksutulu. See on lihtsalt ebaloogiline. Tee, mis tahad, seda lihtsalt ei ole võimalik mitte kuidagipidi ratsionaalselt ära seletada. Silmakirjalikkust, valelikkust on selles mõttes tõesti tohutult palju ja ma ei oska lõpetada millegi parema kui sellesama üleskutsega, mille ma enne Räägiks asjadest lihtsalt ausalt. Ei ole mõtet ehitada mingisuguseid õhulosse, mingisuguseid retoorilisi konstruktsioone, mis kõlaksid kuidagi paremini ja paneksid inimesi meie poliitikat – mitte meie, vaid teie poliitikat – heaks kiitma, nägema, et noh, võib-olla terendab terendab helgem tulevik, olgugi et praegu on raske. Sellest ei tule mitte midagi! Jällegi, kommunistid tegutsesid väga sarnases võtmes. Kogu aeg oli see jutt, et praegu tuleb ära kannatada, olukord ei ole hea ja läheb raskemaks. Pidi minema paremaks, tegelikult on läinud veel halvemaks, aga pikemas perspektiivis on tulevik helge. Pidage vastu, kannatage ära! Kui mitu korda me kavatseme neidsamu rehasid tallata ja neid vigu korrata? Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun!

hirmu ja õudust küll ja loodame, et see kunagi nii ei lähe. Reformierakond seisab teiste väärtuste ja teise riigikorra eest. Milles ma pean EKRE-ga, üllatus-üllatus, nõus olema, on see, et jah, muidugi on majanduskasv oluline ja raha tuleb ettevõtjatelt. Nii nagu ma enne ütlesin, seda me

ikkagi suhteliselt vähe, see on tarbimismaks. Tööjõumakse me 2025. aastast langetame, see peaks olema ettevõtetele tegelikult positiivne. Jah, tõuseb ettevõtete tulumaks, aga see on ju väljavõetava kasumi pealt. Meie ettevõtete tugevus on see, et kasum on ettevõttes, see on aidanud kriisi üle elada ja aitab ka just neidsamu tulevikuinvesteeringuid teha. Jah, rohereformid on üks osa majanduskasvust ja just rohereformid, mitte see, et me loodame majandusmudelite peale, mis on ilmselt oma aja ära elanud. Põlevkivi on ikkagi saastav.

odav. Ma pean nõustuma jälle sellega, et odav energia on kindlasti meie ettevõtetele ja konkurentsivõimele oluline, kuid see saab tulla ikkagi roheenergiast. Täna me ka näeme,

Jällegi elektrihindadest – tegelikult mul on kahju, et seni ei saada aru, eeskätt just Isamaa poolelt, et ikkagi Putin oli see, kes elektri hinda tõstis, mitte valitsus. Ta hakkas seda tõstma just gaasihindade üleskruvimisega, mis siis omakorda tõi kaasa

tööjõumaksud, inimesed saavad rohkem raha kätte. Ettevõtete jaoks samamoodi tööjõumaksud langevad. Nüüd klaariks ära ka mõned varasemad väited jällegi Isamaa leerist, sest mul enne jäi

terviklike mõjude kohta ja kannab numbrit 140. Arupärimisele vastab rahandusminister Mart Võrklaev. Palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Anti Poolametsa, et arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustada. Palun! Lugupeetud juhataja! Austatud rahandusminister! Head kolleegid, kes te siin päris soojaks läinud majandusteemalise arutelu juures olete! Mul on hea meel, et rahandusminister on käima läinud – aga vales kohas on käima läinud.Siin on meie arupärimine. Koalitsioonilepingus sätestatud maksumuudatuste kiirustades läbisurumine on

tahabki maksureforme teha, vaatamata sellele, et enne valimisi ei avanud sel teemal suudki, siis peaksid need olema mõjuanalüüsidega, läbi mõeldud ja mitte hurraaga tehtud.Seega me küsime olulisi küsimusi. Millised on teie hinnangul maksupaketi mõjud teie vastutusvaldkonnale? Kuidas saaks ka turismisektori konkurentsivõime olulisest kahjustamisest hoiduda? Kuidas tulumaksutõus mõjutab eraisikute toimetulekut ja majanduslikku aktiivsust? Milliseid meetmeid kavandate, et leevendada maksupaketi negatiivseid mõjusid oma valdkonnas? Ja [küsime] ka seda: milliste huvirühmadega te olete konsulteerinud? Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva, et vastata arupärimisele, mis kannab numbrit 140. Palun!

nende eelnõude juures, mida me siin suve algul arutasime – nii valitsussektori rahanduse kui leibkondade kohta. Selles on kirjeldatud hinnangulist makromajanduslikku koondmõju. Samuti on Rahandusministeerium võtnud kohustuseks kontrollida tulumaksuseaduse ja käibemaksuseaduse muudatuste eesmärgi saavutamist järelhindamise kaudu.

"Milline on mõju Teie juhitavale valdkonnale, mis tuleneb turismisektori konkurentsivõime olulisest kahjustamisest?" Rahandusministeerium ei prognoosinud oma prognoosis, kui me siin maksudebatti pidasime,

nii eraisikuid, töötajaid kui ka ettevõtteid. Aga loomulikult on maksutõusudel inimeste rahakotile negatiivne mõju.

Hea härra minister! Praegu oleme ikkagi olukorras, kus juba kuuendat kvartalit on majanduslangus. Osa kvartalitest on lausa hirmutavad ka muidu teie muidu teie poliitikatega küllaltki ühel meelel olevate majandusteadlaste jaoks. Nad ei saa aru, mis toimub, ja on hakanud avaldama muret.

ja need probleemid lõpetada? Ilmselt meil üksi seda jõudu ei ole. See on ikkagi laiem probleem. See ei tähenda seda, et midagi ei saa

Loodame, et need nii ka jäävad. Talv tuleb peale, aga praegu on need võrreldes kõige kõrgemate energiahindadega oluliselt soodsamas seisus. Jah, need ei ole päris sellel tasemel, kus need paar aastat tagasi olid, aga

pigem tõstame makse. See 10% käibemaksu tõus kandub ju lõpphindadesse ehk selle maksab kinni tarbija. Tarbija on tööinimene ja tööinimene saab tarbida siis, kui tal on tööd.

vasta tõele.Tõsi on ka see, et kriisiajal on pidu peetud, nii kriisikulusid kaetud kui ka täiendavaid püsikulusid peale võetud. Kõik need toredad toetused, mida te siin nimetasite, mida tuleks aina rohkem ja rohkem teha, teha, peab keegi kinni maksma. Riigi raha tuleb maksudest, kuskilt mujalt see ei tule. See on pannud meid olukorda, kus me peame ka maksumuudatusi tegema.Kust tuleb minu optimism? Ei, seda optimismi pole liiga palju. Loomulikult on meil majanduses keerulised ajad, aga

Eestisse. On IT-investeeringud ja Eesti ettevõtted saavad tööd, et need projektid ellu viia, teha digitaliseerimised ära nii era- kui riigisektoris. See raha jääb kõik ikkagi ju Eestisse. Aitäh, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõigepealt

Tänan juhatajat. Tänan ministrit. Kordan oma mõtet, et vähemasti on ministril pikemad vastused kui peaministril, kellele meeldib vastata poole lausega, vahel ka terve lausega. Siin on asi tunduvalt elavam

See on igav kujund, härra minister, sellepärast et me räägime, et see rohepööre tuleb meile tuttav ette. Sellistest utoopiatest oleme me kuulnud varemgi. Minevikuihalus tuli minulgi peale, kui ma teie juttu kuulasin, sest 90-ndatel rääkis Reformierakond täitsa mõistlikku juttu turumajandusest

on selle asemel vasakäärmuslike ideede lapsendamine ja te olete kimbatuses sellega, et need ei lähe [kokku] teie päheõpitud õpikutõdedega, millest mõned ei ole sugugi valed, nagu madalamad maksud ja

utopism, kuidas muudame kogu majanduse struktuuri ära, läheme igasse eluvaldkonda sisse, isegi putukate sisse söötmiseni välja. Siis hakkab elu muutuma.

Teil tuleb endal varsti paanikahoog peale, ma kardan, ja see ei ole enam kliimapaanika, see on valitsemispaanika.

ja see käib veel kõrgemal ära, üle 100 [euro]. Kuidas siis nii? See on ju selge, et väga paljud tööstused ei ela seda üle. See on üks peamine [põhjus]

Energiavaesuse külvamine ei võimalda paraku normaalset majanduskasvu. Kõigil asjadel on piirid, ka kokkuhoiul on piirid. Kuulsin veel rahandusministri juttu, lausa leegitsevat juttu 15 minuti linna kaitseks, autostumise vastu. Te ise olete tüüpiline valglinnastuja, kes Rae vallast oma eramust mõnusalt Tallinna kesklinna süstib ja tagasi läheb.

müüma. Majanduspoliitilised ideed – mis nendega teha, kui Kaja Kallas ütleb Riigikogu ees, et Rootsi ettevõtlusele tehtav miljardikingitus ja raha Eestist välja suunamine on meile kasulik, sest turgutades Rootsi ja Põhjamaade majandust,

Statistikaameti andmeil langes Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodang lisaks Eestile veel ainult Lätis. Ja nii edasi ja nii edasi.

Te ütlesite, et ei saa [teha] madalamaid makse ja kõrgemaid toetusi. Aga EKRE ju tegi seda, et vähendas jõuliselt kütuseaktsiisi, ja me saime Euroopa suurima hinnalanguse. Oli ka makse, mida koguda. Meie osalusega valitsuses seda tehti. Kui palju me Lätist raha koju tõime? Sadu miljoneid.

See on näiline taastumine.Selle asemel, et selle mütoloogiaga edasi tegeleda, läheme turumajanduse aluspõhimõtete juurde.

Tegelikult elektri hind tõusis ikka enne sõda ja süüdi ei ole kuidagi Eestis gaasiga elektritootmine.

see võimekus, et Soome elekter saaks minna otse suuremas mahus Lätti ja Leetu, mõjutas. Nii kui kõrgepingeliin avati,

hind. Märtsi keskpaigas olid Alexela kaks omanikku, vennad Hääled Ameerikas hommikul lepingut sõlmimas,

Sellega pidurdati tegelikkuses erainvestori tegevust. Siis lepiti kokku, et erainvestor ehitab valmis haalamiskai

Jah, Eestis tasub haalamiskai teha siis, kui antakse garantii, et Venemaalt gaasi ei tule. Leedus olevat terminali toetab

Oluline on energiahindade all hoidmine. [Mõni] räägib nii, nagu peaministergi siin kõnepuldis üks esmaspäev ütles, et energiahinnad on kõvasti langenud.

See on kõrgem, kui oli kaks aastat tagasi. Need on sõna otseses mõttes need [asjad], mis on mõjutanud meie majandust ja meie inimeste hakkamasaamist.

sest siis on nädala pärast selge, kui prügi on koristamata, et midagi on jama. Bürokraatia vähendamist oleks aga Eestis kindlasti vaja, sest ettevõtjad ja inimesed ootavad seda iga päev.

kooli viima, siis ma arvan, et räägivad need, kellel ei ole kodus kunagi kolme last olnud. Lihtsalt ei ole olnud. Minul on, ma olen üles kasvatanud kolm last.

[vanemad] peavad tööl käima, et peret ülal pidada, sest tänane valitsus ju vähendab suurperede toetust. Aitäh!

päevakorrapunkt ehk arupärimisele nr 80 vastamine lükkub edasi. Täpselt samamoodi lükkub edasi ka meie 11. päevakorrapunkt,

Aleksei Jevgrafovi, Tõnis Möldri ja Lauri Laatsi 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine nr 69 majutusasutuste käibemaksu tõstmise kohta.

Tänan, austatud esimees! Head kolleegid, Riigikogu liikmed, kes on siia veel jäänud, ja lugupeetud minister, kes kuulab arupärimist! Tutvustan arupärimise sisu.Selle arupärimise on esitanud Keskerakonna fraktsiooni liikmed. Jah, kahetsusväärsetel asjaoludel on arupärimine esitatud juba 8. mail ja praegu on sellest ikka palju-palju aega mööda läinud ja ka asjaolud on muutunud. Vahepeal oleme me saanud rohkem selgust valitsuse

väiksema sissetulekuga inimesed maksavad proportsionaalselt suurema osa oma sissetulekust. Selle üle ei tasu vaielda ka rahandusministril, sest tema erakonnakaaslane, sotsiaal[kaitse]minister on oma arvamuses nende maksupakettide kohta just nii öelnud.

Töötuskindlustusmakse kohta ma tean küll, et ka Tiit Riisalo protestis, et see RES-is sellisena sees on, aga nii ta on. Ma ei tea, kes selle sinna sisse kirjutas, ju siis rahandusminister. See tähendab omakorda mingi 100 miljonit tööandjatelt ja töövõtjatelt kokku. Nii et kui me selle paketi kokku liidame, siis saamegi miljardi.Ega siis maksude tõstmises iseenesest ei ole ju mingi saatan peidus, oleneb, kuidas ja milliseid makse kehtestatakse. Pean endiselt kordama, et Keskerakond räägib maksudebatis pigem astmelisest tulumaksust, ettevõtete klassikalisest tulumaksust ja varamaksudest.

Peeti pikalt läbirääkimisi, noh, see on ka niisugune taktika, et kõigepealt hirmutatakse 22-ga, pärast tehakse 13 ja siis tundub juba väga hea olevat. Vahepeal jäid jalgu ka meediaettevõtted, kelle 5%-list soodusmäära suurendati 9% peale. see oleks solidaarne, et kõik peavad pingutama. Aga seal olid hoopis teised põhjendused taga, kui meediaettevõtetele soodusmäär kehtestati. Igal juhul on 5%-line soodusmäär kadunud, on kõrgemad soodusmäärad ka meediale ja majutusasutustele. Meie küsimustes on küsitud, kuidas see mõjub majandusele ja konkreetselt majutusasutustele, turismisektorile. Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun siia Riigikogu kõnetooli majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Palun!

Sellel on loomulikult olemas oma põhjendus. Riigieelarve miinuse vähendamiseks ja eelarve tasakaalu saavutamise suunas liikumiseks on vajalik leida kokkuhoiukohti ja see on üks neist.Samas, neist.Samas, teiselt poolt on turism oluline eksportiv majandusharu, milles Eesti konkureerib välisturistide pärast kogu Euroopaga. Sellepärast on suures osas Euroopa riikides kehtestatud turismisektori konkurentsivõime parandamiseks ja ekspordi kasvatamiseks majutusteenustele alandatud käibemaksumäär. Lätis on see 12%, Soomes hetkel 10%, aga sealses koalitsioonilepingus on kirjas, et on plaan tõsta see 14%-le, Kreekas on 13% ja Horvaatias 13%. On ka üksikuid erandeid, kus see on päris kõrge, näiteks Taanis on

sektori endaga kui valitsuse teiste liikmetega ja lõpuks siin Riigikogus see kompromiss leiti. Nii palju siis esimese küsimuse vastuseks. Teine küsimus on see: "Majutussektori käibemaksu tõstmisest loodab valitsus saada 20 miljonit eurot maksutulu. Kas arvesse on võetud ka saamata jäävat maksutulu, kui majutussektorit peaks tabama pankrotilaine?" Jah, tõepoolest see 20 miljonit oli arvestatud 22% pealt. Nüüd oleks mu vastus selline, et kuna majutuse käibemaks tõuseb vähem, kui algselt plaanitud, on muutunud ka maksutuluprognoosid. Rahandusministeeriumi hinnangul laekub majutusasutuste käibemaksumuudatuste tulemusel riigile aastas täiendavat käibemaksu 7 miljonit eurot. Loomulikult mõjutab sektorit ka see väiksem tõus. Siin näitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asjatundjate tehtud mudel, et see võiks mõjuda nõudlusele suurusjärgus 2–3% ja samas suurusjärgus ka majutusteenuse lõpphinnale. Arvestades seda, et uuringute järgi kulutavad turistid majutusele umbes viiendiku reisile tehtavatest kulutustest, mõjutab välisturistide vähenemine tõepoolest ka teisi turismiga seotud valdkondi. Eeltoodud protsentidele viidates me julgeme teha prognoosi, et see mõju ei ole märkimisväärne.

See sõltub ennekõike sellest, mis saab nendest konfliktidest, mis meie lähipiirkondades toimuvad. Ennekõike on mõjutanud selle sektori tulemit ööbivad turistid. Kas nad tulevad meile sellisel kujul tagasi?

Kõige keerulisem küsimus on loomulikult Vene turist. Nagu ütlesin, olen ise turismisektoris töötanud. Sel ajal, kui me tegelikult tegime maksimaalselt suuri jõupingutusi, et siia Vene turisti saada,

Loomulikult tuleb töötada selle nimel, et leida uusi lahendusi, uusi sihtturge, ja selle nimel me pingutame. Olen kohtunud kaks korda Soome majandusministriga ja planeerime ka mõningaid ühistegevusi, sest eks neilgi ole samad probleemid. Ida-Soome kannatab täpselt samamoodi,

et mõju ei ole suur. Oluline on lisada, et teenuse hind on ainult üks nõudlust mõjutavatest teguritest. Olulised on ka välisturistide arvu kasvatamisel tehtavad turundustegevused Eesti kui reisisihtkoha müümiseks, siin suursündmuste, konverentside korraldamiseks, toetamiseks ja nõnda edasi. Need on ka riikliku turismipoliitika fookuses.

Suurkontsertide finantseerimise programm on 4 miljonit eurot. Rahvusvaheliste konverentside korraldusõiguse taotlemise programm, et saada selliseid olulisi tuntud üritusi [Eestisse], on igal aastal 100 000 eurot. Turismisihtkohtade

aga me ei tohiks siin langeda nii-öelda lihtsustatud lahenduste illusiooni. See ei ole lihtne töö.Me oleme Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaates jaganud selle kaheks. On sellised kiired, konkreetsed sammud, mida me saame teha juba selle aasta jooksul

On öeldud, et selleks, et leida uusi kliente nii olemasolevatel turgudel kui ka uutel turgudel, on kõige kiirem ja efektiivsem meetod potentsiaalsete klientide Eestisse toomine.

Aitäh, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Arupärijate esindajana palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli Jaak Aabi.

toimimine riigiasutustes, siis elu tavaliselt lihtsamaks ei lähe. Näiteks siis, kui ettevõtja peab mingeid lubasid taotlema ja see lubade taotlemine, bürokraatia läheb veel hullemaks, kuna lihtsalt ressurssi ei ole. ei ole. Kärpimise juures peab alati olema mingi mõistlik sisuline vaade. Tavaliselt seda tehakse nii, et analüüsitakse, kuidas mingi asutus või mingi valdkond või ministeerium toimib, millised on asutused, sihtasutused ja nii edasi selle all ja üritatakse

käegakatsutav efekt, nii et selle teenuse või abi või tegevuse kvaliteet paraneb ja selleks ei kulu rohkem raha. Üldiselt on riigireformi tegevus selline.Mis selline.Mis puudutab nüüd majanduse elavdamist, siis on räägitud, et kiirendatud korras üritatakse kasutusele võtta erinevate Euroopa Liidu rahastute, fondide programme ja meetmeid.

just nii regionaalset [majandust] kui ka ettevõtlust [üldiselt], on siiski minu arust päris suur küsimärk. Vaadates kogu seda keskkonda, kus laenuintressid on tugevasti tõusnud – need mõjuvad negatiivselt nii ettevõtjale kui omavalitsusele

Reaaltulude vähenemist! Siin on tõsine probleem, kuidas neid eurorahasid kasutusele võetakse ja kui palju need suudavad üldse majandust elavdada. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Ei soovi. Sulgen läbirääkimised ja lõpetan selle arupärimise käsitlemise. Järgnevalt meie tänane 13. päevakorrapunkt, arupärimine, mis on samuti majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole. See on Riigikogu liikmete Rain Epleri, Henn Põlluaasa ja Kert Kingo 11. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine inflatsiooni mõju kohta [ministri] juhitava ministeeriumi haldusalale. Arupärijate esindajana ma palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Henn Põlluaasa. Palun!

Aitäh! Reformierakonna juhitud valitsused on viinud Eesti enneolematusse majanduskriisi. Meil on Euroopa kõige suurem majanduslangus juba kuus kuud, oleme täiesti pidurdamatult allapoole läinud. Meil on olnud Euroopa kõige suurem inflatsioon ja hinnatõus, mis tänaseks on küll aeglustunud, aga ei ole mitte kuskile kadunud. See tähendab seda, et meie raha, meie inimeste, ettevõtete, riigi, omavalitsuste, kõikide raha on tegelikult kaotanud oma väärtust hinnanguliselt 30–50%, nii et sama raha eest saab oluliselt vähem.

Ta püüdis musta valgeks teha ja rääkis, kuidas maksutõusudega maksud hoopistükkis vähenevad ja nii edasi ja nii edasi.

nagu ma ütlesin, on hinnad tõusnud, kulutused tõusnud ja on tulnud teha ka palgatõuse. Arvestades veel meid kõiki ees ootavaid erinevaid maksutõuse – käibemaksu tõusu, tulumaksu tõusu, automaksu ja nii edasi ja nii edasi, ka erinevate aktsiiside ja

ja et kogu see süsteem töötaks, aga täna on need summad, mida selleks vaja on, kordades ja kordades suuremad. See on ainult üks näide, aga neid asju, valdkondi, millega ministeerium tegeleb, tegeleb, on ju palju rohkem. Nii et loodame saada ministrilt oluliselt paremaid vastuseid, kui me siin rahandusministrilt kuulsime. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli arupärimisele vastamiseks majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Loomulikult see suurendab sisseostetavate kaupade ja teenuste ning investeeringute maksumust, aga nagu need numbrid näitavad, on halvad ajad, see peaaegu hüperinflatsiooni aeg

Loomulikult me ei eelda, et kellelegi selle eest medal kaela riputatakse. Ministeeriumid ongi pisut erinevad, aga selgus, et MKM on selles kontekstis suurim baaseelarve vabastaja

Teine küsimus: "Milliseid kulusid võib inflatsiooni kasv kaasa tuua ministeeriumi haldusalas ning kuidas on neid kulutusi planeeritud vähendada?" Tõepoolest on meil ees [hinnang], mida need vahepealsed kulutused on teinud. Nagu ütlesin, tegime põhjaliku analüüsi ja sellest tuli 2024. aasta eelarve.

Eesti riigi ülalpidamise kogukulu on umbes 40% meie sisemajanduse kogutoodangust. Minu

Sellistel võrdlustel sügavat mõtet ei ole, juba meie statistiline baas on erinev ja selle tõttu me ei pruugi adekvaatset pilti saada. Meil on mõistlik võrrelda ennast Euroopa Liiduga, kus metoodika on suhteliselt sarnane. Selle 40%-ga oleme me Leeduga tagantpoolt teisel ja kolmandal kohal. Tegelikult me kulutame suhteliselt üsna vähe selle riigi ülalpidamisele, mis meil on. Me kõik teame neid täiendavaid kulusurveid. Nüüd ongi küsimus, kas me saame seda protsenti tõsta või pigem mitte. Minu personaalne vaade ka ministrina, kes puutub otsesemalt kokku ettevõtete ja majandusega, on, et me pigem ei peaks seda tegema. Järelikult on oluline vaadata kärpimise

tehakse järgneva eelarve jaoks kolmes ministeeriumis, üks neist on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, lisaks Sotsiaalministeerium tervikuna, nii tervise- kui sotsiaalpool, ja Rahandusministeerium. Me võtame seda ülesannet väga tõsiselt.

Investeeringute puhul on arvestatud varuga ootamatute sündmuste jaoks, mille alla kuulub ka eeldatust kiirem hinnatõus. Samas on enamikul juhtudel projekti maksumused fikseeritud ning inflatsioon mõjutab pigem tulevikku planeeritud investeeringuid.

MKM-i valitsemisalas on järgmiste aastate eelarves ja riigi eelarvestrateegias kavandatud investeeringuid IKT-valdkonnas. Ma usun, et Riigikogu liikmetele on teada, et ministeeriumide haldusalad pisut muutusid,

Neljanda ja viienda küsimuse, vabandan, grupeerisime, tundus, et nii on mõistlik: "Kuidas kavatsetakse tagada ministeeriumi tegevuse jätkusuutlikkuse inflatsiooni kasvades? Millised on ministeeriumi lühiajalised ja pikaajalised strateegiad, et vähendada inflatsiooni mõju ministeeriumi Nagu öeldud, inflatsiooni kasvades suurenevad ka riigi tulud, kui muud tingimused jäävad samaks, mis võimaldab eelarvet kohandada vastavalt kasvanud hinnatasemele. Samas peab otsima pidevalt täiendavaid kokkuhoiukohti. Oluliste kulutuste puhul saab esitada ka taotluse finantseerimiseks Vabariigi Valitsuse reservfondist.

tavapärane, et ministeeriumid tuginevad Rahandusministeeriumi majandusprognoosile, mis on tegelikult üsna liivale [rajatud], sellel puudub igasugune seos reaalsusega. Eesti Panga prognoos on oluliselt pessimistlikum ja teiste pankade omad veel

Ma ei arva, et me oleme sellises pöörases optimismituhinas. Lõputult seda loomulikult teha ei tasu, aga ka üksnes kartes ei jõua kuhugi. Nii et ma pigem julgeksin siiski sisendada optimismi, et me saame koos pingutades nendest keerulistest aegadest üle.

nulleelarvet, arutatakse seda, ja siis läheb veel aasta enne, kui midagi aru saadakse. Kas neli aastat saab läbi ja siis on pikk plaan uuesti valimistel Kahtlemata see, millele küsija tähelepanu juhtis, [peab paika], nulleelarve ja riigireform on Eesti 200 jaoks olulised teemad ja tõepoolest nendega me tegeleme. Loodame, et see valitsus kestab neli aastat ja on võimalik neid ka realiseerida.

vaadatakse otsa faktidele kogumis. Kui me teenuste kaupa liigume, siis üks asi ongi vaadata seda, kas see teenus on vajalik ja kas seda osutatakse efektiivselt, ja teine pool on, kas see on täpselt see, mida Eesti inimestel vaja on. Teine pool on ka vaadata, kuidas seda osutatakse. Saan kindlasti

See on lihtsalt paratamatus, et me saaksime eurovahendid ära kasutada. See ei olnud mingisugune ministeeriumist tulnud soov, et palkame veel paar vennapoega, vaid see [otsus] tehti kohapealsetelt inimestelt saadud tagasiside põhjal.

mis on samuti arupärimine majandus‑ ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole. See on Riigikogu liikmete Rain Epleri, Siim Pohlaku ja Kert Kingo 11. mail esitatud arupärimine rohepöörde mõju kohta tema juhitava ministeeriumi haldusalale.

Austatud istungi juhataja! Härra minister! Head kolleegid! See hullumeelsus, mida rohepöördeks nimetatakse, võtab aina suuremaid tuure üles. Sellest räägitakse Euroopas kui majanduskasvustrateegiast, aga tegelikkus on loomulikult vastupidine. Mõned näited. Euroopa roheleppe üheks hüüdlauseks on "Majanduskasv on lahutatud ressursikasutusest". Selle vilju me Eestis juba hakkame otsast maitsma. Põlevkivi kaevandamise lubade menetlus peatatakse ministri sõrmenipsuga ja kõigile seotud osapooltele ootamatult, muid kaevandustasusid plaanitakse tõsta selliselt, et tekib kahtlus, kas meil tulevikus veel teid ehitatakse. Aga ministeeriumide klaastornidest tuleb ikkagi prognoose, kus lubatakse peatselt korralikku majanduskasvu. Ja ongi käes. Paberil on kirjas, et tuleb kasv ja ressursside kasutus on lõpetatud. Ongi lahti seotud. Eks näis, kuidas see tulevik tegelikkuses välja paistab. Energeetikas soovitakse marssida seda teed, mida Saksamaa marssis paarkümmend aastat ja peab nüüd tunnistama, et ebaõnnestus. Nüüd suurendatakse seal kivisöe kaevandamist ja kasutamist jõudsalt. Aga meie tahame ikkagi astuda sedasama rada, mis neil on läbi käidud. Oleks tark teiste vigadest õppida.Aina enam on märke, et rohepööre ei ole majandusprojekt. See on projekt, millega kodanikelt ja ettevõtetelt kooritakse aina rohkem, et suunata see raha üksikutele, ma ütleksin, jutumärkides ettevõtjatele. Neile, kes on suutnud oma lobi valitsejatele kohale viia. Aga kodanikkond on muretsema hakanud. Ja mitte ainult Eestis, vaid kindlasti üle Euroopa. See on mõistetav.See omakorda toob kaasa sellise nähtuse, mida ma kutsuks totalitarismiihaluseks. Isegi meie noor kolleeg siin Riigikogus ei häbene avalikult välja öelda, et inimeste poliitilisi veendumusi peakski muutma käskude ja keeldudega. Nüüd on menetlusse antud tsensuuri ja meelsuskontrolli eelnõu. Kui koalitsioon selle niimoodi läbi rullib ja kehtestab, nagu tehti kevadel teiste seaduseelnõudega, siis on tööriistad teisitimõtlejate korralekutsumiseks olemas. Me kõik oleme näinud, vähemasti siin saalis olijad – päris noored kolleegid võib-olla mitte –, seda ühiskonda, kus käskude ja keeldudega mõtteid ja inimeste meelsust kontrolliti. See oli traagiline kogemus.Aga seda sissejuhatuseks. Lugupeetud ministrile oleme esitanud küsimused, mis puudutavad kitsamalt tema juhitavat valdkonda ja seda, millised on selles ümberkorralduste plaanid ning millised on oodatavad mõjud. Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli majandus‑ ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Palun!

Austatud Riigikogu esimees! Riigikogu liikmed! Tänan küsimuste eest! Neid on siin viis, millest kaks olen pidanud mõistlikuks grupeerida, kolmanda ja neljanda. Aga hakkame siis otsast peale."Kuidas hindate rohepöörde mõju enda juhitavale valdkonnale?" Rohepöörde mõju ettevõtlusele ja ettevõtluskeskkonnale on tõesti suur. Kestlikule majandusmudelile üleminek ja uute kestlike ärimudelite kasutuselevõtt on aga võimalus, mis tagab rahvusvahelise turu ja konkurentsivõime pikas plaanis. Euroopa roheline kokkulepe ja sellest lähtuv rohepööre eeldab ettevõtetelt ärimudelite ümbermõtestamist, et need võtaksid arvesse kestlikkuse põhimõtteid ja oleksid seeläbi ka tulevikus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised.Juba praegu on Eesti peamised ekspordipartnerid Skandinaavias ja Lääne-Euroopas – [eksport neisse maadesse] moodustab 75% kogu Eesti ekspordi mahust – kehtestanud või kehtestamas siseriiklikke kestlikkusega seotud eesmärke, mis laienevad ka imporditavatele kaupadele ja neid tootvatele ettevõtetele. See tähendab, et ka Eesti ettevõtted ja majanduskeskkond peavad suutma globaalseid trende jälgida ja vajalikke muutusi ellu viia.Me ei tohi unustada, et rohepööre pakub Eestile ka võimalusi. Loomulikult tuleb teha tööd, et need võimalused ära kasutada. Me võiksime mitmeski valdkonnas olla rohetehnoloogiate arendaja ja eksportija. Selliseid näiteid on Eestis juba hulgaliselt.

rahvusvahelisel turul toimetamine. Siinjuures ei saa mööda vaadata ka riigi enda info‑ ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna jalajäljest. IKT on viimase 30 aasta jooksul arenenud muljetavaldava kiirusega, samas on suurenenud ka selle jalajälg ja seega on oluline pöörata tähelepanu sellele, et ressursse kasutataks jätkusuutlikult ka IKT‑d pidevalt arendades. Rohedigi on oluline uus tegevusvaldkond, mis uurib võimalusi, kuidas Eesti saaks jätkata digiriigi edusamme, samal ajal minimeerides IKT keskkonnajalajälge. Ka selles valdkonnas on meil võimalik targalt toimetades olla teistele eeskujuks ja ja miks mitte tulevikus seda tarkust eksportida. Teine küsimus: "Kuidas kujundab jõuliselt ja ilma piisavate mõjuanalüüsideta ellu viidav rohepööre Teie hinnangul Teie juhitava ministeeriumi haldusala?" On selge, et majandusmõjude analüüs tuleb läbi viia iga regulatsiooni või kohustuse ülevõtmisel. Mõjuanalüüs annab infot regulatsioonide mõistlikkuse ja rakendamise kiiruse kohta ning aitab hoida ära olukorda, kus Eesti ettevõtjad satuvad välisturgudel konkurentidest ebasoodsamasse olukorda. Siin on oluliseks verstapostiks kliimaseaduse väljatöötamine, mille väljatöötamiskavatsus sai just eelmisel nädalal avalikuks. Seal esindab MKM ennekõike ettevõtjate huve, et tagada ettevõtluskeskkonna ja majanduskeskkonna sidusus rohepöörde eesmärkidega. Kestlikule arengule üleminek on hädavajalik, kuid selle juures on ülimalt oluline arvestada ka majandusarengu ja ‑kasvuga ning valida sobiv tempo, et meie ettevõtete konkurentsivõime ei saaks kahjustada. Kolmas ja neljas küsimus on kokku pandud: "Milliseid meetmeid plaanite rakendada selleks, et tagada minimeerida rohepöörde negatiivset mõju oma haldusalale? Kuidas peaks Teie hinnangul rohepöörde valguses ümber kujundama kõik selle, mida Teie hinnangul on vaja Teie ministeeriumi haldusalas ümber kujundada?" Vastus oleks, et suur rohepöördega kaasnev väljakutse on seotud teadlikkuse ja oskustega. Nende parandamisega tuleb tegeleda nii MKM‑i haldusalas kui ka juhitavas valdkonnas. Toon siin näiteid. Näiteks ettevõtete teadlikkuse suurendamiseks ja ärimudelite sobitamiseks rohepöörde tingimustega on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel eraldi meede, mille maht on 9 miljonit eurot. Teine näide. Oleme loonud 100 miljoni euro mahuga rohefondi uute rohetehnoloogiate arendamise toetamiseks. Lähiajal on plaanis toetada ka ettevõtete erialaliite, et need omakorda aitaksid liidu liikmeid teavitada rohepöördest, omaksid ise ülevaadet olemasolevatest ja tulevastest regulatsioonidest ning annaksid sisendit riigile rohepöördega seotud seisukohtade ja eesmärkide kujundamisel. Nende meetmete planeerimine vähemalt Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumis – julgen kinnitada – käib tihedas suhtluses erialaliitudega. Just hiljuti saime koos sektoriga katuse alla Eesti tööstuse uue teekaardi. Seal on selgelt [kirjas] liikmesorganisatsioonide ja nende liikmesettevõtete arusaam, et meil ei ole tegelikult teist valikut kui nende arengutega kaasa minna. Seda ühelt poolt majanduslikus mõttes, aga teiselt poolt ka sisulises mõttes. Palju kirgi kütab kliima soojenemine, aga ma isiklikult tõmbaks selle pildi nagu laiemaks. Küsimus ei ole mitte üksnes kliima soojenemises, vaid keskkonnas laiemalt. Kui me kas või enda ümber ringi vaatame, siis näeme, et see, mis me oleme viimaste aastakümnete jooksul oma keskkonnaga teinud, ei ole hea. Nagu siin saalis viibiv kliimaminister on öelnud, et meie kõigi ühistes huvides on see, et majandus mahuks meie keskkonda ja looduskeskkonda ära. ära. See lihtsalt kokkuvõttes ongi eesmärk, et targalt toimetades seda saavutada. Viies küsimus: "Kas Teie hinnangul on vajadus kohandada rohepöörde strateegiaid ja millised meetmed on selleks kavandatud?" Jah, Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium on oma lähiaastate planeeritavaid tegevusi kirjeldanud Riigikantselei koostatud rohereformi tegevuskavas ja seal valdavalt rohemajanduse, õiglase ülemineku ja riigivalitsemise peatükkides. See on üsna pikk ja mahukas dokument, ma siin detailidesse ei läheks. Lõppkokkuvõttes ma ütleksin, et ma olen ise sügavalt seda usku, et see on ühel hetkel Eesti majandusele kasulik, kui me targalt toimetame. Selle targalt toimetamise põhiküsimus on just tempo, kuidas me liigume, et ei käiks üle jõu. Mina siiralt usun, et nii nagu riigireformi või nulleelarve läbiviimise protsess on sisuline, nii on ka kliimaseaduse väljatöötamine sisuline protsess, kus paljudele nendele küsimustele vastuse saab. Nagu öeldud, mina olen käivitanud konsultatsioonid väga paljude ettevõtlusorganisatsioonide ja ka konkreetsete ettevõtetega, et nende huve esindada. praktilise näite. Põlevkivi on siin juba jutuks olnud. Ma isiklikult olen veendunud, et meie põlevkivi ahju ajamine ei ole mõistlik tegevus,

vastava ala asjatundjatega. Kindlasti me siin lahendusi otsime. See on asja üks pool, mis puudutab põlevkivi kui toorainet. Teine pool on see, et meil on terve hulk tehnoloogiaid, mis on põlevkivitööstusest välja kasvanud, näiteks pürolüüs, milles, võib öelda, eestlased on maailmameistrid.

vaatas retrospektiivselt 15 aastat tagasi, kui need majandused olid laias laastus võrdsed. Nüüd on see vahe USA kasuks, selline 80%. Vaatame seda, mis

nii Euroopas kui Eestis näete, kui see kestlik kahanemine ellu saab viidud? Ma kahjuks ei saa küsijaga debatti [pidama hakata]. Minu sisemine veendumus või arusaam on see, et Eesti kontekstis me kahanemisest rääkida ei saa. Me saame rääkida targast kasvamisest. See tõepoolest on nii. Ma arvan, et Eesti majandust lähema paarikümne aasta jooksul peab kindlasti jõudsalt kasvatama, selleks et me saaksime endale ehitada riigi, mis rahuldab meie vajadusi, meie inimeste vajadusi. Jällegi, tuleb võtta kinni võimalustest ja ma arvan, et rohelepe on üks nendest võimalustest. Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh, härra minister! Järgnevalt avan läbirääkimised. Kui läbirääkimissoove ei ole, siis läbirääkimisi ei saagi avada. Me lõpetame selle arupärimise Koka. Palun! Järgnevalt 15. päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Aivar Koka, Helir-Valdor Seedri, Andres Metsoja ja Priit Sibula 8. mail esitatud arupärimine transpordivalla investeeringute kohta. Arupärimine nr 11.

Uue valitsuse esimesed sammud on pannud kukalt kratsima. Ma ei hakka siinkohal analüüsima või õigustatult kritiseerima plaanitavate seadusemuudatuste sisu, vaid keskendun korduvalt esitatud selgitustele, miks on nende eelnõudega välja tuldud just nüüd ja praegu. Kõigi teemade puhul olla koalitsioonileppes kirja pandud, [et tegemist on] kiireloomulise prioriteediga. Tegu on murettekitava sõnumiga Eesti transpordisektorile, sest kui kõik valitsuse kavandatav on kirja pandud koalitsioonileppesse, ootab sektorit ees kiratsemine. Leppes on kirjas vaid Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva viivatel maanteedel liiklusohtlike kohtade ümberehitamine ja raudteede korrashoid ning jätkuv elektrifitseerimine. Ei ühtegi märkimisväärset investeeringut ega ambitsiooni olukorra parandamise suunas. Lähtudes eeltoodust ja toetudes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑le 139, esitan teile järgmised küsimused. Millises mahus kavatseb valitsus tegeleda põhimaanteede neljarealiseks ehitamisega ning millal näete ette, et Tallinnast saab täielikult neljarealisel teel Tartusse, Pärnusse ja Narva? Kas lubate kruusateede tolmuvabaks muutmist järgmise nelja aasta jooksul? Millises ajakavas jätkub raudtee elektrifitseerimine ja rongide sõidukiiruse kasv? Mis saab Tallinna ringraudteest? Mis saab Turba–Haapsalu–Rohuküla raudteest? Mis saab mandri ja Muhumaa vahelise püsiühenduse loomise kavatsusest? Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli kliimaminister Kristen Michali. Palun! Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Püüan võimete ja jõu kohaselt vastata nendele suurepärastele küsimustele. Kõigepealt ütlen seda, et eks taristuvaldkonda tasub vaadata võib-olla veidi laiemalt kui üks või kaks objekti. Ma arvan, et seda arupärija kindlasti suudab teha ja sellepärast ka nii lai valik küsimusi. Kui me vaatame laiemalt riiklike investeeringute määra, siis Euroopa keskmine on umbes 3% SKP‑st. Eesti riiklikud investeeringud kasvavad järgmisel aastal 5,5%‑lt Euroopa Liidus on meist ees ainult üks riik, varasemalt olime meie oma viie ja pluss protsendiga esimesed, nüüd oleme teised. Seetõttu ütleksin nii, et Eesti panus, Eesti maksumaksja või riigieelarve panus riiklikesse investeeringutesse tervikuna ja taristuvaldkonda on päris kõrge, kui me teeme võrdluse teiste riikidega. Seda esiteks. Nüüd laiemalt. Loomulikult, raha on piiratud, selles pole mingit kahtlust, siin ma ei üllata [kedagi]. Siin on enne mind olnud rahandusminister ja majandusminister, kes on seda kindlasti kirjeldanud.

linnapiirkonnad saavad tervikliku jalgrattatee põhivõrgustiku väljaehitamise võimaluse ja võimaluse ühistranspordi sõlmpunktide arendamiseks, tekib võimalus uute trammiliinide rajamiseks Tallinna piirkonnas. Kogusumma oncirca140 miljonit eurot, Euroopa Liidu kaasrahastus on 96 miljonit. rajatakse taaste‑ ja vastupidavusrahastu vahenditest Tallinnas Vanasadama trammiliin, mille toetus on 36,5 miljonit eurot. Käimas on Rail Balticu põhitrassi ehituse algus või projekteerimine ja põhitrassi ehitus.

Nüüd küsimused. Kõigepealt ma loen küsimuse ette, nii on lihtsuse mõttes parem. Esimene küsimus: "Millises mahus kavatseb valitsus tegeleda põhimaanteede neljarealiseks ehitamisega ning millal näete ette, et Tallinnast saab täielikult neljarealistel teedel a) Tartusse, b) Pärnusse ja c) Narva?"

Tallinna–Tartu teelõigul Neanurme–Pikknurme vaheline 2 + 1 teelõik ja Tartus Riia eritasandiline ristmik. Tallinna–Pärnu lõigul ehitatakse Ühtekuuluvusfondi toel perioodil 2023–2026 välja Libatse–Nurme, Sauga–Pärnu ja Pärnu–Uulu teelõigud kogumaksumusega 163 miljonit eurot. Meenutusena, et Tallinna–Tartu maanteel avati 2022. aasta lõpus liiklusele Võõbu–Mäo uus 17 kilomeetri pikkune 2 + 2 teelõik.

Täiendavate Euroopa Liidu vahendite kaasamiseks on Eesti esitamas ka rahastustaotlusi CEF-i Military Mobility ehk militaarse mobiilsuse meetme 2023. aasta taotlusvooru. See puudutab Tallinna–Pärnu maantee Päädeva–Konuvere ning Tallinna–Tartu maantee Kärevere–Tartu 2 + 2 teelõigu ehitamist. Nende projektide kogumaksumus on 164 miljonit eurot. Kui peaks juhtuma, et CEF positiivse rahastamisotsuse teeb, moodustab toetus 50%. Hetkel sellel riigi kaasfinantseerimist ei ole, sest rahastusotsust ju veel ei ole. Kõik needsamad teehoiuvahendite suurendamise võimalused ja kõik need edaspidised rahastusvõimalused selguvad järgmiste RES‑i läbirääkimiste käigus. Teine küsimus: "Kas lubate kruusateede tolmuvabaks muutmist järgmise nelja aasta jooksul?" No ega ei keela ka.

2023. aastal on võimalik katte alla viia 18 kilomeetrit kruusateid. Järgnevate aastate kruusateede katte alla viimise maht selgub, nagu öeldud, pärast RES‑i 2024–2027 kinnitamist.

mille kogumaht on peaaegu 320 miljonit eurot. Euroopa [Liidu] Ühtekuuluvusfondi kaasrahastus moodustab 271 miljonit eurot. Kava nimekirja kuulub kolm projekti: kõverate õgvendamine, raudtee kapitaalremont Tapa–Narva ning Tapa–Tartu–Koidula raudteeliinil ja raudtee elektrifitseerimine Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteeliinil. Nende projektide eesmärk on võimaldada reisirongide sõidukiiruste suurendamist kuni 160 kilomeetrini tunnis, perspektiivis 200 kilomeetrini tunnis, teostades selleks raudtee plaanigeomeetria ümberehitusi, kõverate õgvendamist, rööbaste kapitaalremonti ja nii edasi. nii edasi. Raudtee elektrifitseerimise eesmärk on pikendada raudtee elektrifitseeritud rööbasteede ulatust 800 kilomeetrini. Projekti esimeses etapis aastaks 2027 on plaanis seda kasvatada 500 kilomeetrini.

Täiendav elektrifitseerimise rahastamise vajadus on 48 miljonit eurot Tapa–Narva ja Lagedi–Muuga raudteelõigu lõpetamiseks ja 132 miljonit eurot Tartu–Valga ja Tartu–Koidula raudteelõigu elektrifitseerimiseks. Kiiruste kasvuks on vaja ka liiklusjuhtimissüsteemi uuendada ja liikluskorralduse protsesse automatiseerida, milleks Eesti Raudtee kasutab oma ja laenuvahendeid aastatel 2023–2027 üle 140 miljoni euro.

Selle projekteerimine on kavas lõpetada järgmise aasta alguses. Osa lõikude kohta on projekt juba valminud. Haapsalu–Rohuküla lõigu projekteerimine on alles algusjärgus. Ehituseks riigieelarves vahendid puuduvad. Esimeses järjekorras tagame investeeringud olemasoleva raudtee arendamiseks ja Rail Balticu väljaehitamiseks. 1520‑millimeetrise laiusega raudtee orienteeruv maksumus Turba–Rohuküla lõigul on 114 miljonit eurot. Kuues küsimus: "Mis saab mandri ja Muhumaa vahelise püsiühenduse loomise kavatsusest?" Vastus. Vabariigi Valitsus lõpetas 2023. aasta kevadel Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Mõneti oli see ka loogiline, sest kui keegi era[sektorist] tahaks selle projektiga edasi tegeleda, siis oleks nii või teisiti vaja uus planeering teha. No vot. Aitäh!

on küsimus selles, kuidas me tahame oma taristuarenduse kvaliteedi ja oma elu parandamisega edasi minna. See on selle juures olulisem kui sanktsioon. Rongide puhul – võib-olla jah, ma ei olnud kõige täpsem mingi koha peal või see vastus ei olnud kõige täpsem, mis siin oli. Aga minu teada 2025. aastal, kui meil esimesed uued rongid on olemas, siis

Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ja arupärijate esindajana palun siia Riigikogu kõnetooli tagasi Aivar Koka. Palun! Hea juhataja! Hea minister! Hea Kersti! Ega ma ei tahaks ministri nahas olla. Ta väga viisakalt vastas küsimustele ja tegi selgeks, et kogu raha jõuab Tallinnasse.

ei ole kilomeetritki. Ma ei tea, võib-olla see kõige suurem hind tuleb sellest, et tuleb ehitada sild üle Emajõe ja siis on vaja paarsada meetrit või võib-olla natuke rohkem teed ehitada. Ainukene

See oli ainuke teelõik, mis oli projekteeritud. Ma kuulsin praegu ministri ettekandest või vastustest ka seda, et ega selle projekteerimisega pole nagu väga kaugele jõutud.

kümme aastat tagasi plaani pidasime, et on üks ühine terminal lennukitele, bussidele ja rongidele, et edendada ühelt poolt meie enda inimeste võimalusi ja teistpidi turistide siia tulemist. Need mured meil on. Ma kindlasti julgen vähemalt Isamaa Erakonna poole pealt [öelda], et kui minister tuleb ükskõik millise eelnõuga, et saada infrastruktuuri ehk taristusse lisaraha või midagi, siis see toetus kindlasti Isamaalt on, sõltumata sellest, kas [me oleme] opositsioonis või koalitsioonis. Eesti majanduse elavdamiseks on vaja taristut, olgu selleks [maan]teevõrk, olgu selleks raudteevõrk või olgu selleks internetivõrk. Need on olulised komponendid ja ja mitte kuidagi ei ole võimalik väljaspool kuldset ringi ja Tallinna majandust elavdada, kui ei ole head ühendust. Mitte midagi teha ei ole, ühendus on oluline.

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised ja lõpetan selle Aivar Koka. Palun! Järgnevalt tänane 16. päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Riina Solmani, Helir-Valdor Seedri, Tõnis Lukase, Aivar Koka, Andres Metsoja ja Mart Maastiku 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine tuumaelektrijaama rajamise kohta. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandjana Riigikogu liikme Aivar Koka. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Hea Kersti!

Eesti seisab teelahkmel, kus tuleb valida oma energeetikaalane tulevik. Et me ühel hetkel põlevkivienergeetikast väljume, näib vältimatu.

Erinevad salvestuslahendused on vähemalt hetkeseisuga liiga kallid, et nende kasutuselevõtt lähitulevikus saaks olla mahukam pilootprojektidest. Sisuliselt seisame silmitsi valikutega, kas rajada juhitavate võimsuste tarbeks ja energiajulgeoleku tagamiseks Eestisse tuumajaam või investeerida täiendavalt gaasielektrijaama ehitusse. Kuna valitsus on oma tegevuskavas rõhunud märgatavalt kliimaeesmärkide täitmisele, näib tõenäolisem esimene lahendus, kuid koalitsioonileppes tuumaenergeetikal pikemalt ei peatuta.

esitan teile järgmised küsimused. Millised on tuumikküsimused, millele tuumaenergeetika töörühma raportist vastust otsite, et otsustada tuumaenergeetika kasutuselevõtt Eestis? Kuidas kavatsete positiivse otsuse langetamisel vältida Nursipalu stsenaariumi kordumist, et tuumajaama potentsiaalse asupaiga elanikud ei tunneks, et neid ei ole protsessi kaasatud? Kolmandaks, millised on arengud Paldiski radioaktiivsete jäätmete hoidla rajamisel, kas menetlusprotsess edeneb ja millises ajaraamis peaksid ehitised valmima? Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli tagasi kliimaminister Kristen Michali.

Siin on kolm küsimust. Esimene: "Millised on tuumikküsimused, millele tuumaenergeetika töörühma raportist vastust otsite, et otsustada tuumaenergeetika kasutuselevõtt Eestis?"

selle aasta detsembris. Kliimaministeeriumi koduleheküljel peaks olema ka kogu see tööprotsess avalikult kirjeldatud, kõik see materjal on kättesaadav.

olulisi aspekte. See tähendab pädevuste arendamist, õigusloomet, tuumaregulaatori loomist, tuumaprogrammi rahastamist, tuumajäätmete käitluse võimalusi, riigi energiavajaduse trende, elektrivõrgu sobivust, keskkonna‑ ja kiirguskaitset, võimalikke asukohti, mõju julgeolekule ja palju muud. Teine küsimus: "Kuidas kavatsete positiivse otsuse langetamisel vältida Nursipalu stsenaariumi kordumist, kus tuumajaama potentsiaalse asupaiga elanikud tunnevad, et neid ei ole protsessi kaasatud?"

– vähemalt niipalju, kui meie oma rollist lähtuvalt Kliimaministeeriumis suudame – teaduspõhine. Kindlasti tuleb suhelda inimestega nii avatult, kui on võimalik, kogu seda asja kirjeldada. Kogu planeerimisprotsess on just selleks, et selgitada välja, milline see võimalik asukoht saab olla ja nii edasi. Loomulikult tuleb suhelda nii kogukonna kui ka avalikkusega. Ega teisiti ei saa. Tavaliselt on nii, et selleks, et jõuda ühisele arusaamisele, tuleb infot võimalikult avatult jagada, näidata neid valikuid ja olla ka kohapeal, et inimesed saaksid aru, mis see täpselt nende jaoks tähendab. küsimus: "Millised on arengud Paldiski radioaktiivsete jäätmete hoidla rajamisel? Kas selle menetlusprotsess edeneb ja millises ajaraamis peaksid ehitised valmima?" Jah, radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks on alustatud olemasoleva vaheladustuspaiga ja reaktorisektsioonide uuringutega ning sobivaima asukoha väljavalimisega Lääne-Harju valla piirides. Tulemused selguvad selle aasta lõpuks. Järgnevas etapis viiakse sobivas asukohas läbi täiendavad uuringud ning koostatakse lõppladestuspaiga rajamise ja reaktorisektsioonide lammutamise detailne lahendus. Etapi lõpus toimub eriplaneeringu kehtestamine. Lõppladustuspaiga valmimise tähtaeg on aastal 2040, reaktorisektsioonide lammutamise puhul 2050. Head ametnikud on mulle kaasa pannud ka eraldi skeemi, mis ulatub kenasti aastasse 2360, see lõpeb passiivse institutsionaalse kontrolli lõpuga. Ma võin selle pärast arupärijatele anda. Aitäh! Aitäh! Arupärijal on üks küsimus. Aivar Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Mind huvitab, kas selles uuringus või küsimustikus on ka selline võimalus, et Eestisse ei ehitata tuumaelektrijaama, vaid see ehitatakse näiteks Soome,

ennekõike, kuidas oma riigis probleeme lahendada, ja kui endal on probleemid lahendatud, alles siis tullakse võimaluse korral appi teistele riikidele.

See, et vahepeal lastakse hind 80–90 euro peale, on tegelikult ju spekulatsioon, spekuleeritakse mingisuguse mitte millegagi, ühtegi energiatootmist omamata müüb keegi kuskil turu peal midagi. Valitsusele tundub, et väga tore on, et kuskilt tuleb raha. Mõni aasta tagasi Eesti Energia maksis iga kuu 50 miljonit riigi tuludesse ja päike paistis kõrgelt, muru oli roheline, taevas sinisem. Päris nii rõõmus see asi ikkagi ei ole. Kui me praegu põlevkivitootmise juures mõtleks natuke selle peale, kuidas sealt korstnast selle viimasegi

väga kuri olnud endise Kaitseministeeriumi asekantsleri, tänase ajakirjaniku peale, kes igal teemal teab täpselt, mis kuskil toimub ja kes hästi teeb ja kes halvasti teeb. Kui ta töölt ära läks, siis õnneks küll meie ei olnud valitsuses, aga ta märkis mind ikkagi ära, et oli üks hull, kes iga kord ta käest seda nõudis. Aga ma arvan, et kui ei oleks siis neid rumalusi ja keelde olnud … Siis maksid radarid 6–8 miljonit,

võiks Soome rajada koos soomlastega ühise tuumaelektrijaama, on väga oluline. Soomes on projekteeritud tuumaelektrijaam, mida ehitama pole hakatud.

Me näeme, mis Ukrainas toimub. Kogu probleem on kogu aeg tuumaelektrijaamade ümber, kuigi täna üks kolleeg ütles ka väga ilusti, et näed, tuumaelektrijaama nad pommitada ikka veel ei ole julgenud. Me ei tea, ühel hetkel võib-olla pommitavad. (Juhataja Energeetika ja kogu selle valdkonna arutelu peaks olema laiapõhjaline. Mulle jäi küll ministri vastustest,

Soome-poolne osanik on olemas, aga kuna kapitali puudujääk on, siis seda arendust ei ole. Võib-olla on ka see mõte hea, et anda erainvestoritele julgustust, et

Aga ma loodan ministri peale selles, et elektrivarustus Eestis kindlustatakse ja et ta ei luba Narvas enne ühtegi ahju nii-öelda kinni panna, kui meil ei ole alternatiivi. Ma võin öelda, et sellest ei ole palju möödas, see oli kolm aastat tagasi, kui me blokkisime tolleaegses valitsuses selle kinnipanemise ära. Oleme ausad:

Austatud juhataja! Hea arupärija! Lühiduse huvides lihtsalt mõned märkused. Energeetikasüsteem on, nagu arupärija ja sõnavõtja teab, kompleksne. Ükski tool, ükski taburet, ükski selline nii-öelda keerulisem süsteem ei seisa ainult ühel jalal.

esitame meie valitsusele Kliimaministeeriumi analüüsi, kuidas taastuvenergeetika arendus Eestis võiks käia. Ma arvan, et selle kontseptsiooni üdi on ikkagi see, et sellest taastuvenergeetika arendusest peaks saama majanduse jaoks, mitte ainult inimeste jaoks – mis on ka hea, inimeste jaoks on hea, et hind on mõistlik ja energia on puhas –, aga ka majanduse jaoks tegelikult selline konkurentsivõime loomise mootor. Kui sul on puhas energia võtta, siis su kaup on konkurentsivõimelisem nendelsamadel turgudel, kuhu me Euroopas tahame minna, ja kui see hind on vähegi mõistlik, siis on see baas, mille pealt saab seda teha või vähemalt naaberriikidega

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid ja austatud minister! Nii nagu Aivar Kokk siin eelnevalt väga lootis meie kliimaministri Kristen Michali peale, nii loodame ka meie.

Maavarade kasutamist Eesti arengu hoogustamiseks ei maksa karta, kuid seda tuleb teha kaalutletult ja keskkonnaga arvestades. Eestis on geoloogiateenistus, mille ülesandeks on maapõue kohta baasteabe kogumine, haldamine, töötlemine, tõlgendamine ja levitamine lähtuvalt kohalikust ja rahvusvahelisest praktikast ning suuniste formuleerimine valitsusele. Kuigi teenistus on töötanud välja arengudokumendi "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050", mis annab pikaajalise visiooni ja suunad valdkonna arengu juhtimiseks,

glaukoniiti, magnetiitkvartsiiti. Eesti teadlased on pakkunud meie maapõues peituvate loodusvarade väärtuseks hinnanguliselt 800 miljardit eurot.

kiratsevatest pensionifondidest on Norra pensionifondidesse investeerinud targalt ja püsivalt tulutoovalt, nii et näiteks 2014. aasta 8. jaanuariks oli fondi iga norraka kohta kogutud raha miljoni euro väärtuses. Tahaksime loota, et ka meie riik jõuaks ükskord samale tasemele. Seetõttu oleme esitanud mõned küsimused, millele palume ministrilt vastuseid. Aitäh!

Tõepoolest, tegemist on väga huvitava ja perspektiivika teemaga. Loen küsimused ette nagu ikka ja siis püüan neile jõudumööda vastata. Esiteks: "Missugused konkreetsed meetmed on välja töötatud Eesti taastumatute maavarade võimalikuks kasutuselevõtuks?" Loetelu on päris pikk, aga võtan ette mõned. Esiteks on töös uue maapõueseaduse väljatöötamine. VTK peaks valmima 2024. aastaks, seejärel tuleb uue seaduse koostamine. Selles on kirjas ka kontsessioonimehhanismi väljatöötamine. Kontsessioon on uuringu ja/või kaevandamisloa võõrandamine enampakkumise teel riigi määratud tingimustel. Selle eesmärk on tagada riigile juhtroll ressursikasutuse tingimuste määramisel ja teenida ressursikasutusest ühiskonnale maksimaalset hüve. Maavarade kontsessioon võimaldab riigil valida partneriks arendaja, kelle esitatud pakkumises on arvestatud ka pikaajaliste sotsiaal-majanduslike, keskkonnakaitse ja julgeolekualaste aspektidega. Kiiremad muudatused tehakse kehtivas maapõueseaduses. Siin on erinevaid nüansse, mis puudutavad fosforiidi ja metallitoorme uurimisel riigi eesõigust, geoloogilist andmebaasi, maardlate vahekasutust taastuvenergiaehitiste ehitamiseks. Maavarade teemaplaneeringud on tegemisel. Harjumaa teemaplaneering on Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumi ajakava järgi 2025. aasta lõpus valitsuses. Pärnu‑ ja Raplamaa teemaplaneering on samuti töös ja peaks valitsusse jõudma 2027. aasta alguses. arengukavasid: KEVAD, elukeskkond. Koostatud on uus ehitusmaavarade varustuskindluse hindamise juhend, mis arvestab ehitusmaavarade vajaduse prognoosiga. Eesti Geoloogiateenistuse fosforiidi ja kaasnevate ressursside kolmeaastane uuring on käimas, analüüsitakse kriitiliste maavarade ja kaasnevate ressursside kasutamisel kaevandamise ja väärindamise tehnoloogilisi võimalusi ning maksumust.

Jätkatakse geoloogilist baaskaardistamist. Eesti Geoloogiateenistus intensiivistab erinevate perspektiivsete maavarade uuringuid, mille kaevandamine ja töötlemine võib lähitulevikus väärindamistehnoloogiate arenedes tasuvaks osutuda. Töö käib selle nimel, et välja arendada uusi tehnoloogilisi lahendusi maapõueressursside efektiivsemaks ja säästvamaks kasutuseks. Kindlasti jätkatakse lahenduste otsimist taastumatutest loodusvaradest sõltuvuse vähendamiseks.

Teine küsimus: "Milliseid maavarasid rohepöörde elluviimiseks on vaja, milline on nende maavarade saadavus ja kasutamise võimalikkus?" Vaja on näiteks koobaltit, haruldasi muldmetalle, liitiumi, vanaadiumi, vaske ja nii edasi. Suure tõenäosusega leidub Eestis kõiki kriitilisi tooraineid. Enamiku puhul ei ole teadaolevalt kontsentratsioon ja kogused asjaolusid arvestades piisavalt suured, et nendel võiks praegu olla majanduslikku potentsiaali. Tänaste teadmiste kohaselt on Eestis leiduvatest kriitilistest toorainetest suurema potentsiaaliga haruldased muldmetallid, fosforiit, sellest saadav fosfor, vanaadium, magneesium. Huvipakkuvaid haruldasi muldmetalle sisaldub meil fosforiidis, vanaadiumi graptoliitargilliidis ja magneesiumi dolokivis. Euroopa Liidu tõenäoliselt suurimad teadaolevad fosforiidivarud paiknevad Eestis. Eestis. Eesti fosforiidi arvele võetud varu on 3 miljardit tonni, prognoosivaru on umbes 6,6 miljardit tonni, on võimalik saada ligi 2,2 miljardit tonni fosforiidikontsentraati P2O5sisaldusega üle 30%. Kontsentraadi maailmaturuhind on volatiilne, juunis 2023 oli hind 345 eurot tonni. Haruldaste muldmetallide sisaldus on veel arvutamisel. Eesti fosforiidivarud asuvad peamiselt Rakvere, Toolse ja Aseri maardlas, need paiknevad Lääne- ja Ida-Virumaal. Haruldaste muldmetallide suurem potentsiaal on Toolse ja Aseri maardla fosforiidis. Uute puuraukudega, kõige intensiivsemal Jõhvi läänepoolsel magneetilisel anomaalial on hinnanguline rauamaagi kogus 38–46 miljonit tonni ja keskmine rauasisaldus 19–22%. Kõik need leiud näitavad, et Eestis on potentsiaali ja ka kristalses aluskorras on potentsiaali väärismetallide esinemiseks sarnaselt Kesk-Rootsi ja Edela-Soomega. Kolmas küsimus: "Milline on käimasolevate uuringute seis erinevate maavarade leidmise ja võimaliku kaevandamise osas?" Vastus. Eesti Geoloogiateenistus on läbi viimas kolmeaastast uuringuprojekti "Fosforiidi ja kaasnevate ressursside teadus- ja arendusuuring 2023–2026".

rauamaak ja ka võimalikud teised maakmineraalid, nagu vask, tsink, plii või väärismetallid kuld ja hõbe. Fosforiiti ei käsitleta mitte ainult väetise toormena, vaid ka rohepöördeks oluliste haruldaste muldmetallide lähtemaagina.

teinud. Küll on Eesti Geoloogiateenistus saanud heakskiidu koos rahastuse plaaniga jätkata fosforiidiga kaasnevate ressursside uuringut. Ma juba mainisin seda uuringut, see uuring kestab 2025. aasta lõpuni. Pärast seda on võimalik otsustada, kas fosforiidi ja kaasnevate ressursside kasutusele võtmisega on põhjust ja soovi edasi minna.

Eesti Geoloogiateenistus teeb kindlasti väga põhjalikku tööd, vaatab üle kaardistust ja informatsiooni, mis meil on. Neil on selleks rahastust ja olemas on ka seesama baas, mida ma kindlasti soovitan külastada, kui huvi on. on. Tuleviku suhtes ma arvan, et arupärijad on küll selles mõttes õigel teel, et selles [valdkonnas] on väga suur võimalus luua Eestile rikkust, aga minu soovitus oleks küll, et kui me seda kaalume, siis keskkonnahoidlikul moel,

ja just õlitööstus.Mõni aeg tagasi te keeldusite väljastamast kaevanduslubasid. Minu teada oli see seotud just VKG ja Kiviõli õlitööstusega.

küll teame, et on tulemas ka üks uus õlitööstus Enefit Poweril. Mis nende kaevanduslubadega siis edasi saab?

Vaadates põlevkivitööstuse keskkonnajalajälge, finantsjalajälge, kõiki muid võimalusi, ma pigem prognoosiks seda, millest me energeetikas kõik saame aru, et fossiilid pääsevad turule ainult väga kalli hinnaga ja peagi ei pääsegi. Kõikide selliste perspektiiv on ajas ahenev.

palehigis neid avaldusi menetlema, luues ettevõtjatele illusiooni, justkui nende lubadega võiks kunagi üldse kuhugi jõuda. Ma arvan, et see ei oleks aus ei ettevõtluse õiguskindluse suhtes ega oleks ka mõistlik riigi ressursside kasutus. Nii et seetõttu on praegu küll meie arvamus ja ka vähemalt sõnum – ilmselt me tuleme sellega ju siia, sest veel kord, parlamentaarses vabariigis langetab kõik olulisemad otsused parlament

Austatud juhataja, head kolleegid ja austatud minister! Meil jätkub välisilmale rääkimiseks arvukalt edulugusid, kui on tarvis tõestada Eesti kui virtuaalriigi saavutusi. Meile on pähe taotud ka arusaam, justkui Eesti oleks maavarade poolest vaene riik. Ei kuule peale põlevkivi, paekivi ja mõne muu maavara esiletoomise nagu midagi. Geoloogide hinnangul on aga meie riigi maapõues lisaks põlevkivile kulda, hõbedat, niklit, tsinki, pliid ja ülikallist molübdeeni,

Eesti saaks piisava rahastuse korral tõenäoliselt paari-kolme aasta pärast teenida tulu kohalike maavarade kaevandamiselt, ütles toonane Riigikogu majanduskomisjoni esimees, tänane kliimaminister Kristen Michal aastapäevad tagasi ning lootis, et Eesti Geoloogiateenistus on jõudnud faasi, kus saab teha põhjalikumaid uuringuid meie rahvusliku rikkuse, maavarade kasutuselevõtu võimaluste kohta. Samuti arutleti juba neil päevil komisjonis selle üle, et Eesti maapõue sügavamates kihtides on tõendatud kulla ja hõbeda maagistumist sarnaselt Soome ja Rootsi maapõuega ning et Eestil on plaanis kolm geotermaalenergia katseprojekti. Juba ministrina rõhutas Michal taas, et maavarade tulevikku silmas pidades on oluline märkida, et Eestis on erinevaid suuri rikkusi toovaid maavarasid: maavarasid: "Meil on ikkagi leebelt öeldes sadu miljardeid vara. Kaevandamiseks ei lähe homme, seda alles kaardistatakse. See raha peaks jääma tulevastele põlvedele. See tähendab seda, et seal on nii fosforiiti kui ka haruldasi muldmetalle ja veel ühte, teist ja kolmandat. Meil on tuleviku jaoks erinevaid asju, aga need tuleb kõik targalt läbi mõelda." Õiged sõnad. Aga ei ole maailmas riiki, mis istub varanduse otsas ega kasuta seda. Miks peab Eesti olema selles ainulaadne? Arvestades meie riigi kahanevat majandust, on maavarade kasutamine reaalne võimalus liikuda lähemale Euroopa rikkamatele riikidele. Meil oleks palju eeskuju võtta Põhjamaadest. Soovime ju, et iga inimene saaks Eesti riigis väärikalt oma elu elada. Eriti puudutab see pensioniealisi inimesi, see võimalik tulu ei peaks jääma vaid tulevastele põlvedele. Facebookis on väga vahva ütlus, et välismaal elav pensionär reisib ringi, tunneb rõõmu vanaduspõlvest, aga eestlasest pensionär võtab rohtusid ning käib tööl, et endale üht-teist võimaldada. Erinevalt meie kiratsevatest pensionifondidest on Norras pensionifondidesse investeeritud targalt ja püsivalt tulutoovalt, nii et fondi on iga norraka kohta kogutud miljoni euro väärtuses raha. Nimelt on Norra alates 1990. aastast paigutanud riiklikusse pensionifondi osa nafta ja gaasi ammutamisest laekuvast tulust. Maavaradelt teenitud tulusid jagavad ühiskonnaga ka mitmed araabia riigid, kus šeikidel on jätkunud tarkust suunata raha sotsiaalhoolekandesse ja elanike heaolusse. Kui aga [meie] kodanikega tuleb jutuks pensionisüsteemi kaasajastamine ja elamisväärse vanaduspuhkuse tagamine, laiutab [meie] valitsus üksmeelselt ja üsna abitult käsi, et raha pole. Pean õiglaseks, et Eestis saaks maavarade kasutusest tekkivast tulust osa kogu ühiskond. Riik on taas tõstmas keskkonnatasusid, kuid seda ennekõike riigieelarve aukude silumiseks. Keskkonnatasud või eraldi summad põlevkivi ja teiste maavarade kaevandamiseks on mõistlik koondada, nii nagu Norras, riiklikku pensionifondi. Siis on ka raha kogumise mõte ühiskonnale selgelt arusaadav. ei usu, et üldsus vaatab maavarade põhjalikumale inventeerimisele ning läbikaalutud ja arukale kasutuselevõtule viltuse pilguga, kui see kogu ühiskonnale ehk igale kodanikule reaalseid hüvesid tagasi toodab. On lootus, et tänane minister teeb edusamme maavarade uuringute kiiremal edendamisel ning nende kasutuselevõtul iga Eesti inimese hüvanguks. Aitäh!

Aleksei Jevgrafov, Maria Jufereva-Skuratovski, Ester Karuse ja Enn Eesmaa 8. mail 2023. aastal. Esitatud arupärimine on korterelamute renoveerimise kohta Ida-Virumaal ja kannab numbrit 55.

on ehitatud enne aastat 2000 ehk põhimõtteliselt eelmisel sajandil ja 67% kortermajadest on ehitatud enam kui 50 aastat tagasi. Loomulikult tahaksid maakonna elanikud oma korterelamuid renoveerida, aga selle maksumus ei ole neile taskukohane ja seda isegi mitte KredExi toetusega. Kuna viimastel aastatel on oluliselt tõusnud nii ehitushinnad kui ka euribori määr, aga keskmine palk ja kinnisvara hind Ida-Virumaal on Eesti keskmisest oluliselt madalamad, siis on siin probleem. Vastavalt Statistikaameti andmetele on keskmine palk Ida-Virumaal üle 30% madalam kui näiteks Harjumaal ja 23% madalam kui Tartumaal. Nüüd me liigume koalitsioonilepingu punkti 7.1.9 juurde, mis kõlab nii: "Vähendame väljaspool Tallinna ja Tartut ning nendega külgnevate omavalitsuste asustusüksuste KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetuse omaosalusmäära 30%-ni. Piloteerime kvartalipõhist renoveerimisprogrammi." Praegu on osalusmäär teatavasti 50% ja kui

Omaosalusmäära vähendamise vajadusest on juba mitu aastat rääkinud nii selle regiooni korteriühistud kui ka kohalike omavalitsuste esindajad. Me kõik oleme kindlad selles, et vähenenud osalusmäär aitab paljusid korteriühistuid ja annab neile võimaluse oma maja täisrenoveerimist alustada. alustada. Eeltoodust tulenevalt me palume kliimaministril vastata kolmele lihtsale küsimusele. Millal planeerib valitsus seda koalitsioonileppe punkti rakendama hakata või äkki on ta seda juba Kas on alust loota, et antud KredExi rekonstrueerimistoetuse määr kehtestatakse juba järgmise aasta voorus? Ida-Virumaa korterelamud ootavad pikisilmi osalise renoveerimise toetusmeedet, mida ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium on lubanud.

paremad tingimused kodus elamiseks, olgu koduks kortermaja või väikeelamu. Kui sisekliima on parem, kui sa saad oma energiatarvet paremini juhtida, siis sa kontrollid oma kulusid paremini. Teisalt annab see tagasi ka ühiskonnale, sest kui sa energiat kasutad mõistlikumalt, juhid paremini selle tarbimist, siis on vaja vähem investeerida tipukoormustesse, mis toob ka keskmist hinda alla ja annab ühiskonnas süsteemile Veelgi enam, see, mis on hea inimese enda rahakotile ja energiasüsteemile tervikuna, on hea ka kliimale, sest energiakasutus on siis mõistlik ja ressursside kasutus samamoodi arukas. Nii et siin me oleme kindlasti ühel nõul.

Vastus ongi see, et 10‑miljoniline meede korterelamute rekonstrueerimiseks Ida-Virumaal sai alla kirjutatud. Seda on on juba rakendama hakatud. Toetust saavad taotleda korteriühistud või kohaliku omavalitsuse üksused, kui korterelamu on tervikuna nende omandis. Toetust antakse maja kandekonstruktsiooni ja välisfassaadi renoveerimiseks, vee‑ ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ning sademevee kogumise süsteemi paigaldamiseks, rõdude remondiks, elektriautode laadimise taristu rajamiseks ja hoone elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks. Jagamist korraldab KredEx. Nemad teatavad vooru avanemisest oma kodulehel. Võrreldes varasemate samalaadsete toetustega tõuseb korterelamu osalise rekonstrueerimise korral hüvitatav määr 30%‑lt Sellega kaasneb nõue tõsta hoone energiatõhususarvu väärtust vähemalt ühe energiatõhususarvu klassi võrra. Toetusel puudub miinimummäär. Tervikliku rekonstrueerimise korral on toetuse maksimummäär 1,5 miljonit eurot. Osalisele rekonstrueerimisele maksimummäära ei kehtestata. Projektide elluviimise periood lõpeb hiljemalt 1. märtsil 2026. Ma võin lihtsalt niipalju veel lisada, et KredExi palgal on Ida-Viru fookusega konsultant, kes käib spetsiaalselt korteriühistutele meetmeid tutvustamas. Aitäh! Aitäh! Teile on kaks küsimust. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Me teame, et on olemas selline asi nagu õiglase ülemineku fond, ja samas teame, et see on hästi vajalik, aga kasutatakse seda kuidagi liiga vähe.

Kas äkki võiks mõelda selle peale, nagu ütleb koalitsioonilepingu punkt 7.2.2: "Kiirendame Õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) rahade kasutamist ning teeme vajadusel meetmed ümber, et need vastaksid rohkem piirkonna vajadustele"? Äkki võikski raha niimoodi ümber tõsta, et saaks rohkem kortermaju Ida-Virumaal renoveerida?

kuidas see selle kõrgendatud toetusmääraga vastu võetakse ja kuidas see tempo on. Eks siis saab järgmised otsused teha. Õiglase ülemineku fondiga on nii, et juhtiv minister on siin regionaal‑ ja põllumajandusminister. Valitsuse tööjaotuse järgi on [meie valdkond] energeetikapool.

maha maetud? Tänan, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mõned aastad tagasi Rahandusministeeriumis, küll riigivara osakonna eestvedamisel, algatati tühjenevate kortermajade pilootprojekt. Tänan väga Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamuehitusosakonna eksperte ja spetsialiste, kellega koostöös see sündis.

Aitäh! Nagu ütlesite, see ei ole otseselt minu valdkond. Ma kindlasti küsin järgi ja hoolimata isegi sellest, et see ei ole minu valdkond, edastan teile kirjaliku informatsiooni. See konkreetne meede, millest me siin räägime, puudutab kohaliku omavalitsuse toetuse

Kas võiks olla kuidagi nii, et selle eeltöö eest tasumine võiks jääda hilisemasse perioodi, kui toetus on kätte saadud? Aitäh,

Teine liin, millega me tegeleme, mis aitab renoveerimist ja tegelikult ka Eesti majandust ja Eesti tööstust, on tehaselise renoveerimise meede. Miks on see praktiline selles võtmes, mida te küsisite? Just sellepärast, et et varasem renoveerimine – ma loodan, et ma kellelegi ülekohut ei tee – on olnud pigem penoplast ja krohv, tehaseline renoveerimine oleks pigem puidukasutus, mis annaks Eesti puiduturule ja Eesti ettevõtlusele paremad võimalused, eriti ajal, kui puiduturg välismaal kiratseb.

Tean ise väga paljusid tublisid korteriühistute inimesi, kes aitavad teistel korteriühistutel selliseid projekte ära teha. Ma saan aru, et teiegi olete varasemas elus olnud abiks ettevõtjatele erinevate projektide ärategemisel. Nii et küllap nemad peavad ka kellegi sellise leidma.

Arvo Aller 11. mail 2023. aastal. Esitatud arupärimine on maksupaketi terviklike mõjude kohta ja kannab numbrit 141. Arupärimisele vastab kliimaminister Kristen Michal. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Arvo Alleri, et ta arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustaks. Palun!

Head saalisolijad ja avalikkus! Tõepoolest, juba oleme jõudnud arupärimise nr 141 juurde, mis näitab, et me oleme päris edukalt edasi liikunud. Tõesti, see on maikuus esitatud, 10. mail, kui maksudebatid olid väga aktuaalsed ja väga asjakohased. Eks siin võib-olla mõned küsimused on vastused ka varasemalt saanud.

Saan vastata üsna üldiselt. See kõik, mis puudutab tulumaksu ja käibemaksu tõusu, aktsiiside tõusu, on ära kirjeldatud ju nende eelnõude mõjuanalüüsides või kirjeldatakse ära nendes mõjuanalüüsides ja aruteludes siin parlamendis. Need maksuvaldkonnad, mis puudutavad meid otsesemalt, puudutavad eeskätt keskkonnatasusid ja lõive. Lõivude puhul on tegemist nendega, mis on aastaid paigal On loogiline, et need on kulupõhised. Riigis on see printsiip olnud kõikide valitsuste ajal, et riigilõivud on kulupõhised. Seetõttu, kuna töötasud on tõusnud ja erinevate tegevuste hinnad on tõusnud, siis tõusevad needki, see on paratamatu. Mis puudutab keskkonnatasusid, siis keskkonnatasude printsiip on pigem saastamise maksustamine. Loomulikult püüame seda teha sellisel viisil, et

konkurentsivõime olulise kahjustamise kohta mul puudub. Ma tean, et Tiit käis siin vastamas, nii et ehk te saite sellele vastuse. Kolmas: "Tulumaksu tõus mõjutab kindlasti eraisikute toimetulekut ja majanduslikku aktiivsust. Kas Teie arvates jääb Teie vastutusvaldkond sellest puutumata? Palun põhjendage." Ma arvan, et kindlasti mõjutab, maksutõus mõjutab alati kõiki ja kindlasti ei jää ka meie valdkond sellest puutumata, sellepärast et maksutõusud ju kehtivad kõigile. Nagu ma mainisin, meie valdkonnas on ilmselt keskkonnatasud, see saastamise maksustamine isegi olulisema mõjuga kui võib-olla üleriiklike maksude muutumine. muutumine. Aga ma arvan, et ka üleriiklike maksude muutumine meie valdkonnas on muu hulgas näiteks ettevõtjatele või ettevõtluskeskkonnale tuntav. Kui Kui ma paneksin teise poole siia vastu, siis ma ütleksin, et lõppkokkuvõttes tuleb otsida ka neid võimalusi, mis selles valdkonnas tekivad. Neid ma kohe kirjeldan. Neljas küsimus ongi: "Milliseid meetmeid kavandate, et leevendada maksupaketi negatiivseid mõjusid oma juhitavas valdkonnas?" See ongi see, millele ma viitasin, ehk needsamad meetmed.

Keskmine on 3% SKP‑st, mida riigid panustavad selliste investeeringutena. Eesti riik on Euroopas teisel kohal 5,5%, varsti 5,7%‑ga SKP‑st. See ei ole halb koht, vastupidi, Eesti riik panustab päris palju erinevatesse investeeringutesse. Meie valdkonnas, nagu ma mainisin, üle 200 miljoni läheb Rail Balticusse, 160 miljonit just eelmises punktis arutatud hoonete renoveerimisse. Näiteks ühistranspordi arendusse, rattateede arendusse, maanteede arendusse läheb samamoodi raha, maanteede hooldusesse, igale poole mujale. Nii et

nii-öelda vähenevast keskkonnajalajäljest konkurentsieelist Eesti jaoks. See tähendab ka seda, et näiteks taastuvenergia baasil tekib Eesti ettevõtjatele soodsam sisend ja selle tootega on võimalik olla ekspordi puhul konkurentsis.

Kliimaministeeriumi valdkonnas me päris palju panustame just sellesse, et Eesti ettevõtjatel oleks tulevikus paremad võimalused ja tekiks võimalus ekspordivõimeline olla. See loetelu loomulikult polnud ammendav, vaid üsna väike osa sellest, mida me teeme.Viies "Milliste erinevate huvirühmadega olete konsulteerinud enne nende reformide tegemist?" Mina, veel kord, saan kirjeldada meie valdkonda. Meie oleme konsulteerinud asjasse puutuvate huvirühmadega

ennast reklaamime kui hästi rohelist ja hästi puhta õhuga riiki. Kui nendel väikeettevõtetel ja turismiettevõtetel käibemaks tõuseb, siis selle võrra väheneb eksport ehk tuleb vähem välisturiste. See oli võib-olla selle küsimuse mõte.

hetkel kaunis hästi. Aga me üle hulga aja või tegelikult isegi ajaloos esimest korda oleme neile kehtestanud uued omaniku ootused nagu äriühingutele. Neil on silme ees, millega tegeleda. Lisaks pani RMK mõned päevad tagasi avalikult välja oma uue arengukava, kus nad kirjeldavad seda, mida nad võiksid tegema hakata. Nad on palunud kõiki turu[osalisi] ja ka eraisikuid, kaasa arvatud kindlasti parlamendiliikmeid ja fraktsioone, kaasa rääkima selles, kuidas nad võiksid toimetada. kui teil on aega, vaadake, lugege läbi, andke tagasisidet. See on kindlasti üks oluline koht, kus saab mõjutada neid otsuseid. RMK‑l seisab veel ees suur hulk protsesse turismi ja kõige muuga.Aga kui vaadata seda seost maksudega, siis